potpredsjedniče. Na početku rasprave o Prijedlogu odluke o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog Kanala Dunav – Sava. Podnositelj Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli Odbor i za prostorno uređenje, graditeljstvo i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Kao što je u uvodu kazano Vlada RH je 1. rujna 2011. godine proslijedila Prijedlog odluke o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog Kanala Dunav – Sava. Naime, ja ću zaista u kratkim crtama kronološki objasniti zakonitost donošenja ovog izuzetno važnog prostorno planskog dokumenta, nakon toga također u kratkim crtama obrazložiti prodorno plansku koncepciju ovog plana. Naime, kao što sam i kazala donošenje ovog prostorno planskog dokumenta definirano je strateškim dokumentima RH dakle, Strategijom prostornog uređenja, programa prostornog uređenja RH, te Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. S obzirom na navedeno, nadležno Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je bilo nositelj izrade ovog prostorno planskog dokumenta, a Zavod za prostorno planiranje ministarstva kao i Zavod za prostorno planiranje odsjeka su bili stručni izrađivači ovog prostorno planskom dokumenta. Njegova izrada trajala je nešto više od pet godina iz razloga važnosti ovog prostorno planskog dokumenta, jednako tako izrade potrebitih prethodnih stručnih podloga koji su bili preduvjet izradi ovog prostornog plana. Ono što bih ukratko zaista ukratko kazala, da su provedene sve zakonske radnje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji pa je 9. 9. svibnja do 11. lipnja 2007. godine organizirana prva javna rasprava. S obzirom na obuhvat samog zahvata ta javna rasprava organizirana je u dvije županije, dakle u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Brodsko-posavskoj. Ono što je značajno kazati da smo tijekom trajanja od 30 dana javne rasprave i održanih javnih izlaganja imali primjedbe od 75 kako kako nadležnih upravnih tijela koji su sukladno posebnim propisima dužen davati svoje posebne uvjete, ali jednako takov i svih nazočnih na javnim izlaganjima. S obzirom na kompleksnost zahvata i stručne rasprave koja je bila izazvana tijekom tih javnih rasprava, nadležno ministarstvo je procijenilo kompletno proanalizirati cijeli prostorno-planski koncept te provesti postupak po drugom zakonu, Zakonu o zaštiti okoliša, te pripadajućoj uredbi, dakle postupak procjene utjecaja na okoliš za ovaj izuzetno važan i kompleksan zahvat u prostoru. Taj postupak je također odrađen i ministarstvo je svojim rješenjem od 18. veljače ove godine donijelo rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, sa brojnim stručnim elaboracijama odnosno mjerama koje uvjetuju način izgradnje i gospodarenja u prostoru obuhvata plana. Također bih željela kazati da nakon dobivenog rješenja stručni izrađivač je osim što je ugradio sve mjere iz postupka procjena utjecaja na okoliš odnosno pripadajućeg rješenja, jednako tako valorizirao i kompletno doradio sve stručne podloge koje su bile rađene za prvu javnu raspravu odnosno za prvi prijedlog plana, također i brojni propisi za oblasti zaštite prirode primarno, s obzirom na važnost zahvata u ekološkom smislu su se doradili i ugradili u ovaj plan kako bi se izbjegle sve moguće osjetljive intervencije u prostoru i kako bi prostor u svojim osnovnim karakternim obilježjima ostao takav kakav jeste, a jednako tako omogućila se izgradnja ovog izuzetno važnog projekta. Javni uvid naravno sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, ponovljena je javna rasprava u trajanju od 15 dana … od lipnja do 13. srpnja. I na toj javnoj raspravi zaista održanoj ponovno u jednoj drugoj županiji i na tri mjesta u gradu Vukovaru, Općini Sikirevci, te gradu Vinkovcima, moramo kazati da smo imali svega 32 primjedbe od čega je 27 u cijelosti prihvaćeno, dakle bile su stručno argumentirane, dvije primjedbe djelomično. Jedna jedina nije prihvaćena i samo iz razloga što se nije odnosila na zahvat koji je predmet prostornog plana, nego na prostorni plan niže razine, te za dva je dano tumačenje. Ovo ističem iz razloga što je razvidno da je ovaj prijedlog bio bitno poboljšan u smislu svih onih pitanja koja su bila predmet prve javne rasprave. Također bih željela iskazati da je Savjet za prostorno uređenje država na svojim sjednicama održanih 29. i 30. lipnja ove godine također prihvatio ovaj prijedlog plana, dao svoje pozitivno mišljenje i kao takvo uputio ga nadležnom ministarstvu koje je sukladno posebnim propisima i prikupilo potrebna mišljenja i suglasnosti od svih nadležnih ministarstava, a primarno ovdje ću istaći Ministarstvo kulture, kako Uprave zaštite prirode, tako i Uprave za kulturu, ali jednako tako i Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva poljoprivrede, te ostalih nadležnih ministarstava. To je ono što je ukratko u samoj proceduri. S obzirom da je ovo izuzetno važan prostorno-planski dokument, ja bih još samo jednom ponovila, definiran Strategijom i programom prostornog uređenja RH. Osnovna funkcija ovog prostornog plana odrediti položaj, uvjete i mjere za izgradnju kanala, duljine 61,4 km te svih pratećih funkcija koji će biti u funkciji kanala. Ono što bih što bih kazala da je njegova osnovna funkcija primarno plovidbena, a jednako tako ne možemo zaboraviti i funkciju navodnjavanja i odvodnje. Što se tiče same plovidbene funkcije kanala, ja bih istakla da je temeljno pripomenuti da će se njegovom izgradnjom u prometnom smislu ostvariti integracija hrvatskog plovnog puta Dunava, Drave i Save preko državnog hrvatskog teritorija, te omogućiti unutarnji promet između hrvatskih riječkih luka. Jednako tako projekt kanala u bitnom će odrediti razvojnu strategiju pojedinih hrvatskih luka, a ovdje primarno mislim na Luku Vukovar koja će imati u okviru ovih obuhvata

Također, ostvarenje ovog projekta treba vrednovati kao prvu fazu realizacije mješovitog prometnog povezivanja Podunavlja i Jadrana preko Hrvatske, a isto tako i uspješnog prometnog povezivanja Sredozemlja, Podunavlja i Baltika. Također ne treba posebno isticati, vjerujem da ste oko donošenja ovog prostorno-planskog dokumenta dovoljno i u medijima čitali ali ću ponovno istaći. Plovidba Savom prema zapadnoj Europi kanalom Dunav-Sava skratiti će njegov plovni put za 417 km. Znači izuzetno važno i u financijskom smislu. Ono što bih također htjela istaći, druga značajna funkcija ovog prostorno-planskog dokumenta, a koje uvjetuje primarno izgradnju kanala je i sustav navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta koje će u mnogome doprinijeti povećanju prinosa tradicionalnog ratarstva i promjeni strukture sjetve biljnih kultura koje su atraktivne za tržište, a riječ je o navodnjavanju 35750 hektara I treća, ne nebitna, itekako važna funkcija kanala je odvodnja sliva kanala što je itekako bitno za područje čiji je obuhvat 173000 hektara. Naravno da bih htjela ovdje posebno istaći, a tijekom javnih rasprava, poglavito prvih, bilo je upitno u smislu dijela šumarske struke prije svega da će kanal promijeniti razinu podzemnih voda u Spačvanskom bazenu što je izrijekom stručno i znanstveno decidirano kazano da neće biti, da će se svaki zahvat u prostoru itekako voditi, izvoditi na način da će se primarno valorizirati da će razina vode biti redoviti monitorinzi i da će se pratiti i da nema govora o povećanju razina podzemne vode. A Spačvanska šuma za vas koji ste iz dijela Slavonije sigurno bolje znate od mene, je primarno gospodarska funkcija zbog zbog svojih sastavina hrasta lužnjaka, a u drugom dijelu je sigurno važna i radi ekološkog aspekta i naravno da se o svemu tome itekako jako vodilo računa. Ono što bih također htjela kazati, da je ovaj prostorno-planski dokument bitan ne samo za ove dvije županije koje sam nabrojila i 12 jedinica lokalnih samouprava koje su u obuhvatu ovog kanala nego zaista za cjelokupni prostor Republike Hrvatske. I ono što je također značajno kazati, ovdje moram reći iz prostorno-planerskog dijela da će svi prostorni planovi, kako i dva prostorna plana nadležnih županija tako jedinica lokalnih samouprava trebati biti usklađena sa ovim prostorno-planskim dokumentom. Mi smo tijekom postupka izrade ovog plana kontaktirali kako županije tako i nadležne gradove i općine i kroz izradu ovog plana uskladili njihove planove s ovim planom, s obzirom da je većina njih ili izrađena ili u završnoj fazi gotovosti kako ne bi morali odmah pokrenuti svoje izmjene i dopune i kako ne bi donošenje ovog prostornog plana zakočilo provedbu i po drugim dijelovima dijelovima jedinica lokalne samouprave koji naravno ne postupaju samo u okviru ovog zahvata nego svih ostalih postupaka koje definiraju svi prostorno-planski dokumenti. tu smo maksimalno surađivali sa gradovima i općinama i naravno da će se tijekom sljedećih godina svi ovi prostorno-planski dokumenti morati uskladiti, ali samo u naravnom onom dijelu zahvata koji to jest. Ono što je značajno kazati, vjerujem da malo vas u tom prostorno-planskom smislu znate kako prostorni planovi izgledaju, ali vjerujem da ste ih svi vidjeli i da primarno su bitne, sve su karte bitne ali bitne su primarno uvjeti korištenja prostora, odnosno namjena prostora pa bih ja samo rekla jedno funkcionalno razgraničenje koje je u samom prostorno-planskom dokumentu. Dakle, prvi je koridor višenamjenskog kanala koji ima ima osnovni obuhvat izgradnje kanala i pripadajućih građevina uz kanal. Također zona zahvata kanala, dakle koridor je dio te zone zahvata, ali i ostali infrastrukturni zahvati, a primarno sam i u uvodu kazala, to je izgradnja kako kako luka tako i ostalih infrastrukturnih sadržaja koji će biti u funkciji kanala, ali i kompletnog razvoja svih naselja koji su u obuhvatu. Te kontaktno područje, a kontaktno područje je naravno područje u u odnosu od granice obuhvata do zone zahvata kanala. Evo ja bih toliko u samom uvodu, a ako bude pitanja. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, predsjednica Odbora gospođa zastupnica

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora na 50. sjednici održanoj 5. listopada 2011. raspravio je Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja, višenamjenskog kanala Dunav-Sava koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske. Odbor je predmetni prijedlog odluke raspravio na temelju članka 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da je višenamjenski kanal Dunav-Sava utvrđen Strategijom i Programom prostornog uređenje Republike Hrvatske, a da se Prostornim planom područja posebnih obilježja višenamjenskom kanala Dunav-Sava određuje položaj, uvjeti i mjere za izgradnju kanala i pratećih funkcija te uvjeti uređenja korištenja i zaštite prostora. U svrhu zaštite vrijednosti prostora plan propisuje niz mjera zaštite krajobrazne vrijednosti, zaštite prirode, zaštite kulturnih dobara, sprečavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš, zaštite od elementarnih i drugih nepogoda. Prezentacijom plana od strane koordinatora i izrade plana iz Zavoda za prostorno planiranje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, dan je detaljan prikaz značajki planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Istaknuto je da trasa kanala dužine 61,4 km počinje na Dunavu u Vukovaru, završava na Savi u Slavonskom Šamcu i prolazi područjem dviju županija, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske i 12 jedinica lokalne samouprave. Položaj kanala uvjetovan je objedinjavanjem triju osnovnih funkcija i to navodnjavanjem oko 35000 hektara poljoprivrednih površina, rješavanje površinske odvodnje na oko 173000 hektara i podzemne odvodnje na oko 62000 hektara te plovidba kanalom. Planom se gradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava predviđa u četiri faze od kojih svaka predstavlja funkcionalnu i hidrotehničku cjelinu koja može funkcionirati samostalno do nadogradnje u sljedećoj fazi. Prva faza obuhvaća dionicu od rijeke Save do spoja s vodotokom Biđ, druga faza dionice od Dunava odnosno Vukovara do rijeke Bosut. Treća od Vinkovaca do naselja Cerna. I četvrta faza koja je u funkciji konačnog uređenja plovnog puta Dunava – Sava u kojoj se izvodi puni profil kanala na dionici prve faze i sve preostale planirane građevine u konačnim okvirima. Unutar navedenih faza planom je predviđena mogućnost razvoja u više etapa što je posebno značajno ovisno o razvoju područja i planiranom korištenju. Na kanalu se planira izgradnja pet luka i pristaništa, te 23 cestovna i pješačka mosta. Temeljem međunarodnog ugovora kanal će se izgraditi kao plovni put pete B klase. U raspravi koja je uslijedila članovi odbora su podržali donošenje ovog plana kao dokumenta kojim se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za realizaciju strateškog projekta višenamjenskog kanala Dunav – Sava i razvoj u prostoru ovog dijela Hrvatske. Članovi odbora pozitivno su ocijenili mogućnost fazne realizacije kanala od kojih svaka faza predstavlja funkcionalnu i hidrotehničku cjelinu koja može funkcionirati samostalno posebice iz razloga zahtjevnosti zahvata u vremenskom i financijskom smislu. Odbor smatra značajnim sudjelovanje svih relevantnih subjekata kao i uvažavanjem prostornih planova županija i prostornih planova uređenja gradova i općina prilikom izrade plana, te njegovu fleksibilnost prema njihovom budućem željenom prostornom razvoju. Vezano za planiranu namjenu kanala izneseno je mišljenje da je njegova izgradnja u interesu Republike Hrvatske zbog navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, odvodnje u svrhu sprječavanja potencijalnih poplava te u funkciji buduće plovnosti kako sa aspekta prijevoza tereta, tako i prijevoza putnika. Nadalje je u raspravi na odboru istaknuta važnost izrađene procjene utjecaja na okoliš kanala Dunav – Sava koja rezultira jasno definiranim mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za svaku od planiranih faza izgradnje kanala. I kao što je rekla i predstavnica gospođa Niki Sudarević održane su tri javne rasprave. Jedna javna rasprava za normalni plan. Nakon toga, nakon ispravaka druga javna rasprava. Ali je održana i javna rasprava oko studije utjecaja na okoliš. I nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o donošenju prostornog plana prostora područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav – Sava. Hvala Hvala. Odbor za razvoj i obnovu, predsjednica Odbora gospođa zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskog sabora na 52. sjednici održanoj 5. listopada 2011. raspravio je Prijedlog odluke o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav – Sava koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada odlukom, aktom od 1. rujna 2011. godine. Odbor je navedeni prijedlog zakona raspravio sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnice predlagatelja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva istaknuto je da se radi o velikom investicijskom projektu vrijednom gotovo 950 milijuna eura koji obuhvaća 2 županije i 12 jedinica lokalne samouprave. U planu je izgradnja pet luka i pristaništa, te dvadeset

Izgradnjom kanala uspostavlja se povezivanje s cestovnom i željezničkom infrastrukturom, a Hrvatska se pozicionira kao podunavska i jadranska država. Kanal postaje dijelom složenog prometnog koridora Podunavlje – Jadran, odnosno kombinirane riječno-željezničke veze i omogućava bolje povezivanje sa srednjom Europom. Izrađena je procjena utjecaja na okoliš i donijeto je rješenje prema kojemu je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakona propisanih i predmetnim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbe programa praćenja stanja okoliša. Istaknut je značaj donošenja ovog prostornog plana vezan uz jačanje gospodarstva i formiranje poslovnih zona u području kanala s očekivanjima da će investitori prepoznati prednosti jeftinijeg prijevoza. Predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva istaknuo je značaj kanala iz perspektive gospodarenja vodama i šumama na što je u tijeku dviju javnih rasprava provedenih u travnju i svibnju 2007. te u lipnju 2011. godine bilo najviše primjedbi. Tijekom druge javne rasprave primjedbe, mišljenja i prijedloge dostavilo je ukupno 32 subjekta od kojih je gotovo 27 prihvaćeno. Istaknuto je da Savjet prostornog uređenja Republike Hrvatske je ocijenio da plan uvažava Zakon o prostornom uređenju i gradnji, posebne propise i ciljeve, te da je u skladu sa strategijom i programom prostornog uređenja Republike Hrvatske. Ocjenjujući ga pozitivnim predložio je da se uputi u proceduru donošenja i svoje stručne preporuke je dalo i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. U raspravi je podržano donošenje prostornog plana jer u etapama objedinjuje izgradnju plovnog kanala, te kanala za navodnjavanje i odvodnjavanje čime se istaknuto je vrši dodatno oplemenjivanje malih voda tijekom sušnog ljetnog perioda. Postavljeno je pitanje utjecaja kanala na nizinske šume u bazenu Spačva – Bosut koje se ističu kao prirodno bogatstvo od europskog i globalnog značaja to više što one ovise o hidrogeološkim okolnostima u rijekama i njihovom dinamičnom vodnom režimu naročito stoga što struka ima podijeljeno mišljenje. Predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva je dao informaciju prema kojoj je na zahtjev Hrvatskih šuma izrađena studija na temelju desetogodišnjeg monitoringa na području spačvanskog bazena vezanog uz prirast drvne mase. U raspravi je izražena također bojazan člana Odbora ne dovodeći u pitanje značaj i korist od ovog projekta da se neće ponoviti slučajevi iz Baranje gdje se nakon melioracije isušili svi bunari što je otklonjeno davanjem stručnog odgovora člana odbora predstavnika znanstvenih i stručnih institucija. U raspravi je naročito istaknuta važnost ovog projekta u onom dijelu koji se odnosi na navodnjavanje, jer će dodatno oplemeniti poljoprivredu Slavonije kao i uloga koju će kanal imati u spašavanju od poplava s kojim Hrvatska vodi borbu već dugi niz godina. Odbor je nakon provedene rasprave jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav – Sava. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Od prve polovice 18. stoljeća, konkretnije prema sačuvanim zapisima od 1737. godine pa do našeg vremena aktuelno je pitanje kako kanalom povezati Dunav i Savu. Od tada pa do danas predlagano je 14. različitih varijanti kanala rađenih prema tehničkim zahtjevima vremena u kojima su nastajale. Glavni razlozi zašto do sada nije došlo do realizacije kanala su ekonomske prilike i razni interesi u državi i okruženju. Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske aktualiziralo se pitanje izgradnje kanala Dunav-Sava, te je projekt kao strateški objekt uključen u razvojne programe prometne infrastrukture Republike Hrvatske. U skladu s tim Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. ožujka 1991. godine donijela odluku o pripremama za izgradnju kanala Dunav-Sava. U odluci Vlade utvrđeni su zadaci na pripremi izgradnje kanala, osnove za njihovo ostvarivanje i nositelji pojedinih zadataka. Temeljem te odluke izrađena je i tehnička dokumentacija u kojoj su razrađena tehnička rješenja budućeg sustava višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Od prvih ideja kanala za plovidbu dolazi se danas do višenamjenske uloge kanala Dunav-Sava. Ovaj projekt ima veliki značaja za cijelu Republiku Hrvatsku, a naročito za našu istočnu Slavoniju, i to naše dvije županije Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku, koje će ostvarenjem ovog projekta vratiti svoju zasluženu ulogu žitnice Hrvatske. Višenamjenski kanal Dunav-Sava ima četiri glavne funkcije, a to su odvodnja voda, oplemenjivanje malih voda, plovidba i navodnjavanje. Kada govorimo o odvodnji izgradnjom višenamjenskog kanala omogućava se uređenje površinske odvodnje na 173 tisuće hektara, i osiguravaju uvjeti dogradnje podzemne odvodnje na 62 tisuće hektara poljoprivrednih površina, eliminira se šteta od poplava, i regulira vodni režim spačvanskog bazena sukladno potrebama šumske vegetacije. Izgradnjom višenamjenskog kanala ostvaruju se tehnički uvjeti za oplemenjivanje malih voda na dijelovima korita postojećih vodotoka, Bosut, Spačve i Vuke, te ih osposobljava za navodnjavanje, a obavlja se i Save i Dunava i isto tako i regulira vodni režim spačvanskog bazena sukladno potrebama šumske vegetacije. Izgradnjom višenamjenskog kanala omogućit će se skraćenje plovidbe iz Save u smjeru zapadne Europe za 417 kilometara, i smjeru istočne Europe za 85 te povezivanje hrvatske mreže unutarnjih plovnih putova Sava-Dunav-Drava, i ostvarenjem 560 kilometara dugog prometnog koridora Podunavlje-Jadran, i to u vidu kombinirane riječno-željezničke veze 61,4 kilometar kanala Dunav-Sava, 340 kilometara regulirane rijeke Save, i 160 kilometara željezničke pruge Rijeka-Zagreb. Cijelom trasom kanala omogućit će se intenzivno navodnjavanje na otprilike 33 tisuće hektara poljoprivrednih površina, te omogućiti povećanje obijma poljoprivredne proizvodnje od 20 do 50%. Mogućnost navodnjavanja je najvažniji pozitivniji utjecaj kanala Dunav-Sava na tlo i agro eko sustave na navedenom promatranom području, budući da će kanal raspolagati određenom količinom vode za tu namjenu. To će omogućiti uz tradicionalne ratarske kulture uzgoj većeg broja povrtnih kultura, cvijeća, presadnica i sadnog materijala, kulturnog bilja, ukrasnica na otvorenim i zatvorenim prostorima, plastenicima, staklenicima i …/Govornik se jer ta proizvodnja može postati vrlo unosna i privlačna za mlade ljude koji bi tu mogli naći pouzdane izvore prihoda. Promjenom dosadašnje strukture poljoprivredne proizvodnje nakon osiguranja uvjeta za navodnjavanje …/Govornik se ne razumije./… se štete prouzročene sušom, povećat se prinosi ekstenzivnih tradicionalnih kultura, omogućiti uvođenje …/Govornik se ne razumije./… kultura povrće, voće, sjemenski usjevi koji mogu podnijeti troškove investiranja u sustave za navodnjavanje. Sam kanal je duljine 61,4 kilometra i njegova gradnja je predviđena u četiri faze. Izgradnja kanala duljine 15 kilometara po planiranoj trasi od rijeke Save do pojasa vodotokom Biđ, izgradnja približno 25 kilometara kanala s punim profilom korita, kako bi se osigurali uvjeti za plovnost od Vukovara do Vinkovaca, treća faza produženje plovnog puta duljine 22 kilometra u punom profilu korita od Vinkovaca do naselja Cerna, i četvrto konačna uspostava plovnog puta od Dunava do Save. Kako prva faze izgradnje višenamjenskog kanala obuhvaća izgradnju kanala duljine oko 15 kilometara, koji je reducirane dubine, njegova gradnja se u naravi preklapa sa dovodnim melioracijskim kanalom za navodnjavanje Biđ bosutskog polja, čija je gradnja već započela. Do sada je izrađena potrebna projektna dokumentacija, ishođena lokacijska dozvola i načelna građevinska dozvola za cijelu ovu dionicu kanala, je izvršen otkup zemljišta, a ishođene su i građevinske dozvole za izgradnju 5 od projektom predviđenih 6 dionica melioracijskog kanala. Ove godine završena je izgradnja prve dionice dovodnog melioracijskog kanala u dužini oko 6 te su sklopljeni ugovori za nastavak izgradnje kanala druge, treće, četvrte i pete dionice, ukupne dužine oko 14,7 kilometara, kao i za rekonstrukciju kanala Konjsko, te druge pripremne radove. Ova faza projekta obuhvaćena je katalogom investicijskih projekata od interesa za Republiku Hrvatsku u javnom sektoru prema kojem bi ista trebala biti realizirana i do kraja 2015. godine. Izgradnjom kanala osigurat će se navodnjavanje oko 4 tisuće hektara poljoprivrednih površina na području Biđ bosutskog polja, odnosno Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije, te regulacija vodnog režima površinskih i podzemnih voda u šumskom kompleksu Spačva, te su za ovaj projekt u 2011. godini planirana ulaganja u iznosu od oko 56 milijuna kuna, s obzirom da cijela hrvatska struka od hidrotehničara, građevinara, agronoma smatra da je realizacijom ovog projekta zapravo započela realizacija stogodišnjeg sna o gradnji višenamjenskog kanala i da naravno ovaj projekt više ne bi trebao stati niti smije stati. Ovaj prostorni plan područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava je zapravo prethodno pitanje kako bi se mogla ostvariti gradnja ovog važnog projekta za cijelu Republiku Hrvatsku. Kako će se izvedba kanala, kako sam prethodno gore i izložio, provoditi fazno i etapno, a u svakoj fazi prostor namijenjen izgradnji kanala i pratećih elemenata uređivat će se tako da omogući funkcijom kanala u skladu sa ovim prostornim planom. Stoga ispred Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržavamo odluku o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnice Vlade, kolegice i kolege. Danas raspravljamo o prijedlogu odluke koji donosi Hrvatski sabor, a odnosi se na donošenje Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Sam plan prošao je postupak javne rasprave i postupak ponovljene javne rasprave i mi u klubu HNS-HSU-a smatramo da samo HNS-HSU-a smatramo da samo donošenje ovog Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava nije sporno pod uvjetom ako su stvarno i zaista dati odgovori prije svega struci, odgovor na pitanja koja je postavila stručna javnost i ako je za izgradnju ovog kanala i prethodila jedna ekonomska studija, studija sa relevantnim podacima, studija koja definira infizibilnost ovog čitavog projekta koja sasvim sigurno u nekim segmentima postoji i sasvim sigurno je prisutna. Međutim, s obzirom na ukupnu poziciju našeg gospodarstva i ukupni trenutak i poziciju državnog proračuna i sve ostale elemente upitno je i pitanje je da li je taj projekt izvediv i koja je realnost uopće njegove izgradnje. Prema tome, jedno je ovo o čemu danas raspravljamo, a drugo je pitanje koje definitivno ostaje otvoreno, na kojega mi odgovora nemamo, a to je realnost izgradnje ovog objekta. Već je spomenuto koliko je taj kanal dug, što se dešava u skraćivanju, koliko se skraćuje plovidba prema Srednjoj Europi, prema Crnom moru. Normalno da je posebno važno ova mogućnost i pozicija navodnjavanja od 35 750 hektara budući da smo po navodnjavanju površine u ovom trenutku na začelju kao i u mnogim drugim segmentima zemalja koje imaju organizirano navodnjavanje na svom prostoru, cca 10 tisuća hektara. Prema tome to uopće nije ni vrijedno spominjanja i svaka priča na tu temu i svaki iskorak na tu temu kad govorimo o navodnjavanju je izuzetno koristan i izuzetno kvalitetan. Jedini problem ovog projekta je nedostatak novca. Za početak izgradnje ovog projekta nema ni kune u državnom proračunu ni ove godine, nema ni predviđeno u sljedećoj godini. Prema tome treba vrlo jasno i glasno reći o čemu danas raspravljamo je pitanje prostorno-planske dokumentacije, a sama izgradnja tog projekta kad će biti, kad će se desiti vidjet ćemo. I u svakom slučaju u tom kontekstu i u kontekstu

najavljuje kao moguće izvediv projekt, na kraju Sanader-Kosor mandata kao i mnogi drugi projekti, a koji su realno na nivou pismo namjere, da je to projekt o kojem se govori još od 1737. godine, da je to projekt koji se izvadio iz ladice i koncem Sanaderove vlade 2007., to je projekt koji se ponovno vadi iz ladice i naftalina i na koncu ovog drugog mandata i sasvim sigurno i gotovo sigurno od tog projekta u smislu izvođenja treba biti odgovoran i treba biti realan, još dugo, dugo vremena neće se desiti ništa. Naime zašto to tvrdim? Prvo, u proračunu nema ni kune za početak gradnje. Drugo, sam projekt, projekt je težak negdje oko milijardu eura, 950 milijuna. I pod uvjetom da taj projekat i da krene i da njegova izgradnja krene, i pod uvjetom da se izgradnjom tog projekta ne povisuje cijena kao što se to dešavalo sa autocestama u ovih 8 godina, i nadam se da o takvim infrastrukturnim projektima u konačnici i na kraju izvedbe projekte više neće ključnu riječ imati Državno odvjetništvo i USKOK nego struka upitno je tih milijardu eura. Projekt će se kandidirati za europske novce. U redu, pri tome činjenica da Europa uvodi praksu revitalizacije riječnih tokova i nije baš spremna za izgradnju kanala. Ali i da je spremna da li mi imamo osiguranih 20% naših učešća, 25%? Nemamo. Nadalje, pitanje je da li će se i kada će se putem plovidbe zaraditi ova milijarda kuna koliko treba uložiti u taj projekt? Da li imamo odgovore na pitanja kako će se zaraditi novac za održavanje i ovog objekta i plovnog puta? Argument nicat će poslovne zone u koje će dolaziti investitori. Odličan argument i sasvim sigurno logičan i potreban, ali činjenica je da su nam INO ulaganja od 2009. i 2011., znači u vrijeme dok Vladu vodi gospođa Kosor, pala s 2 milijarde eura na 200 milijuna eura. Činjenica je da nam je vanjski dug porastao s 40 milijardi eura na 47, činjenica je da nam je nelikvidnost porasla od 2009-2011. s 20 milijardi na 40 milijardi. Činjenica je da je izgubljeno 145 tisuća radnih mjesta. Prema tome, u ovim relacijama argumentacije trebalo bi biti realan i svjestan trenutka i svjestan svoje dodane vrijednosti u proteklom periodu. Nadalje, činjenica je da je struka vrlo jasno se odredila prema ovom projektu. Mi u klubu HNS-HSU-a nemamo gotovo nikakvog razloga ne vjerovati argumentaciji koju smo čuli od predstavnice predlagača, ali je istovremeno činjenica da su podnesene tužbe Upravnom sudu protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša o prihvaćenoj studiji na okoliš tog objekta. To je činjenica, to je evidentno. Da, stručna javnost postavlja čitav niz potpuno opravdanih pitanja na koja još uvijek u ovom trenutku nemamo vrlo jasno i konkretne odgovore kakav će utjecaj ovaj projekat imati na prirodu i gospodarstvo, a sasvim sigurno neodgovorno je bez obzira koliko neki projekat u nekom trenutku čini se dobar neodgovorno je taj projekat inicirati i voditi ako ugrožava druge sektore. ja prihvaćam argumentaciju kada govorimo o … šumi koja je nacionalno blago, ja prihvaćam argumentaciju da je Ministarstvo regionalnog razvoja kao resorno ministarstvo podržalo ovaj projekt, međutim, činjenica da sama struka, govorim prije svega o ljudima udruženim u šumarske asocijacije, još uvijek imaju rezervu prema ovom projektu. DA li je tu postignuto suglasje? Ja stručnoj javnosti šumarske struke vjerujem daleko više nego administratoru ili nekome iz Ministarstva regionalnog razvoja, daleko više, a mislim da tu odgovor nemamo čist i jasan i čvrst. Pitanje pitke vode pojavljuje se kao problem u tom prostoru, da li je taj problem riješen i čitav niz stvari koje je struka vrlo jasno postavila, čuli jesmo uvodno od predstavnice predlagača da su dati odgovori na pitanja struke, međutim, ono što je ključno kod ovog projekta: Kanal Dunav-Sava je projekt koji zahtijeva jednu izuzetno veliku odgovornost, projekt koji treba biti ekonomski solidno utemeljen, i treća vrlo važna stvar, to je projekt za kojega su potrebni partneri, bez partnera mi realno taj projekat ne možemo izvesti.

pozicije i opozicije vrlo rado bismo htjeli čuti te podatke. I ono što je ključno, ova Vlada nema partnera za izgradnju tog objekta. Prema tome, ovaj projekat je pismo namjere, jedna predizborna priča koja bi mogla izgledati dobro, ali realno od nje gotovo sigurno i to treba reći građanima, jer sasvim sigurno da građani s Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske zajednice izuzetno županije, su izuzetno zainteresirani za ovakav jedan ali treba realno reći da postoji čitav niz elemenata koji su nužni i potrebni a da bi se s tim projektom moglo krenuti. Prema tome, ova prostorno planska dokumentacija, ovo o čemu danas raspravljamo definitivno je nešto što je nužno u čitavom tom procesu i nema nikakvih razloga ako je poštivana struke, ako su poštivane zakonske odredbe, ako su poštivane strategije ako, nema nikakvih razloga da mi u Klubu HNS HSU-a ne prihvatimo ovaj Prijedlog donošenja ove odluke, nema nikakvih razloga, ali ono što je važno reći jasno i glasno da postoji čitav niz otvorenih pitanja i ovom trenutku od tog projekta nema ništa osim izjavljene namjere i želje bilo bi dobro. Činjenica, vratimo se na Pelješki most, s kojim iznosom je ubačen Pelješki most za izgradnju sada u predizborno vrijeme, ispod 5% cjelokupne investicije, od sredstava koje Hrvatske ceste primaju za naknadu, da li je to odgovor? Da li je to odgovorno? Opet jedan u nizu predizbornih obećanja, predizbornih floskula i zavaravanja javnosti. Mislim da nije korektno prije svega prema građanima Brodsko-posavske i vukovarsko-srijemske županije davati jednu lažnu nadu, prihvaćanjem ovog dokumenta za kojega ponavljam mi u Klubu HNS HSU-a nemamo razloga ga ne podržati ali treba jasno i glasno reći da za izgradnju za realizaciju ovakvog projekta nisu se stekli uvjeti, treba još čitav niz drugih predradnji napraviti a da bi takav projekt mogao ići u realizaciju da je on nužan i potreban je, ali u onom trenutku kada se stvore svi uvjeti. Hvala lijepa. Nekoliko ispravaka. Prvi gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, ispravljam netočan navod kolege Koračevića koji je rekao da se projekt vadi iz ladice u predizborno vrijeme a da se u međuvremenu nije događalo ništa. Kolega Koračeviću trebali ste pažljivo slušati predstavnicu Ministarstva koja je rekla da se pet godina radi na prostorno planskoj dokumentaciji da se radi na rješavanju vlasničkih odnosa a vjerujem da znate da je to uopće preduvjet da se krene sa projektiranjem, da se krene sa troškovnicima, da se krene sa traženjem partnera koji će sudjelovati u financiranju ovog projekta. Nekoliko puta ste spomenuli riječ činjenica. Pa činjenica je da iz ovog vašeg izlaganja da vi ovaj projekt ne podržavate i da kada vi dođete na vlast da će i ovaj projekt i Pelješki most biti zaustavljen kao i mnogi drugi projekti. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ispravljam netočan navod kolege Koračevića koji je u nizu netočnosti, recimo nemamo investitora. Kolega Koračeviću ovo što danas usvajamo ovo je temelj da bi se moglo dalje raditi i na temelju ovog plana će se izraditi dokumentacija s kojom će se tražiti investitori. Dalje, kažete kolega da ništa nije napravljeno, nije istina jer niste proučili materijal. Govorili ste politički a ne stručno. Da ste pročitali materijal vidjeli biste da je prva faza kanala počela ali neću vam sada odgovarati ali ostanite tu pa ću vam to reći u svojoj raspravi. I još nešto, nemojte obmanjivati ovdje građane Brodsko-posavske županije, rekao je da je lažna nada građanima Brodsko-posavske Vukovarsko-srijemske županije. Kolega Koračeviću nije točno, poljoprivrednici u mojem kraju rateći izgradnju prve faze pozdravljaju to i namjeravaju mijenjati kulture koje se u do sada u donjem dijelu istočne Hrvatske sijana. i kolegica i kolega očito nisu htjeli čuti stav Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika da podržavamo donošenje ove Odluke ali ne podržavamo davanje lažne nade građanima da će zbog tog projekta doći realno za to nema pozicija. donošenje ove odluke i prostorno planske dokumentacije mi podržavamo, izgradnju objekta podržavamo ali ne podržavamo obmanjivanje javnosti da će se krenuti s projektom. **Šeks, Vladimir (HDZ)** To nije povreda Poslovnika to su polemike sa navodima. Gospođa zastupnica Đurđica Sumrak, ispravak netočnog navoda. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedavajući. Pa ispravljam niz netočnih navoda, jedan od toga je da struka nije dala pozitivno mišljenje na ovo. Pa ovako kolega Koračević, struka je dala pozitivno mišljenje. Da ste se malo više interesirali onda biste znali da je Agronomski fakultet i Šumarski fakultete uvaženi profesori i Mustapić i Petošić učinili su upravo jednu studiju meliorizacije koja se već i provodi. Pitajte stanovništvo što to znači za njih. Jednako tako radi vaše informacije, ali nemojte obmanjivati javnost, već se 10 godina provodi ispitivanje podzemne razine vode. Što to znači i koliko je to korisno? Naravno, a što se tiče činjenice dozvolite, je jedna činjenica da je vaš predsjednik

Uvaženi kolega Koračević je rekao da se ovaj projekt vadi iz ladice. Ja smatram da on obmanjuje javnost, jer evo upravo ovih dana su stigli ogromni kruzeri tim kanalom, dovodeći mnogobrojne turiste kako bi gledali radnike. **Šeks, Vladimir Kolega kaže da se vadi projekt iz ladice, a ogromni kruzeri stižu. Ogromni kruzeri su evo danas usidreni na jezeru … kraj Đakova i gledaju radnike u bodljikavoj žici. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega je između netočnog kazao da se ovdje zapravo radi o pismu namjere ili želji da se ostvari određeni projekt. To je netočan navod, jer ovdje se radi o vrlo važnoj odluci. Radi se o odluci donošenju prostorno planske dokumentacije. I vi jako dobro znate da bez prostorno planske dokumentacije koja mora biti definirana strogo u skladu sa zakonskim propisima, nema ozbiljnog projekta i da je upravo ova odluka taj temelj da bi se moglo pristupiti i realizirati ovu vrlo vrijednu investiciju.

Nije točno kolega KOračević da se radi o povredi Poslovnika. Vi ste izrijekom više puta rekli da se radi o pismu namjere. I kolega Tomljanović kaže ne radi se o pismu namjere nego se radi o nečem drugom. I ne možete onda polemizirati i na taj način tvrditi da se radi o povredi Poslovnika kada on ispravlja očito vašu po njegovom mišljenju tvrdnju koja nije točna. evo kolega KOračević je rekao da od ovog projekta nema ništa i da nisu osigurana sredstva za ostvarenje ovog projekta. ja ću ga podsjetiti da zapravo ova početak izgradnje kanala je već započeo izgradnjom ovog melioracijskog kanala koji se preklapa sa trasom kanala. A zaključno sa 2010. godinom samo u pilot projekt navodnjavanja ukupno je uloženo 199,71 milijun kuna sredstava državnog proračuna kojima se financira izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pripremi radovi, istražni, arheološki radovi itd. U 2011. Planirana su ulaganja u iznosu od oko 56 milijuna kuna. To kolega KOračević nije ništa, ovo su pretpostavke da izgradnja kanala može ići dalje. Hvala. ekspertni timovi danas se pred nama nalazi Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava u ime kluba SDP-a predstavnicama Vlade RH želim postaviti pitanje. Zbog čega ste ovaj dokument uputili u saborsku proceduru na posljednju sjednicu Sabora u ovom sazivu? Zbog čega u ovom iznimnom važnom dokumentu raspravljamo manje od dva mjeseca prije parlamentarnih izbora na kojima ova garnitura neće polučiti izborni uspjeh? O čemu se tu uopće radi? Jednom od mnogih predizbornih trikova vladajuće stranke manifestacije upravo nevjerojatne političke odgovornosti želje da se donošenjem ovakvih odluka pogoduje vrijednim klijentima vladajuće elite, zemljišnim špekulantima koji se u vladajućim krugovima zovu investitorima ili developerima. U klubu SDP-a zaključujemo da se radi o kombinaciji svega prethodno rečenog. To je definitivno predizborni trik čiji je cilj uvjeriti javnost da ova vlast radi i ima snagu realizirati važe infrastrukturne projekte poput ovog još jednog simboličnog Pelješkog mosta, projekta koji gotovo da se već mogao i realizirati brojim kopanjem tzv. prvih lopata u predizborne svrhe. No vladajuća stranka podcjenjuje građanke i građane Hrvatske koji više ne nasjedaju na takve prozirne trikove, a to je najvidljivije iz činjenice da ovaj projekt koji je u jednom svom dijelu iznimno sporan u smislu zaštite okoliša više ne izaziva čak ni trzaj nervoze od strane nevladinih udruga i aktivistica i aktivista za zaštitu okoliša koji se ne uzbuđuju jer znaju da od realizacije ovog projekta neće biti ništa. Ovdje se radi o manifestaciji upravo nevjerojatne političke neodgovornosti, jer nijedna odgovorna vlada koja je između ostaloga na vlasti već punih 8 godina, ovakve odluke ne podnose na posljednjoj sjednici Parlamenta. Jer Kanal Dunav-Sava iznimno invazivan projekt i u ekonomskom i u prostornom i u ekološkom i u socijalnom smislu i kao takav zahtjeva potpuno drugačiji politički tretman od ovoga. Drugim riječima, radi se o projektu za početak, a ne za kraj mandata. Zbog prethodno rečenog ne može a ne stvoriti zaključak da je ovaj prijedlog odluke samo još jedna moguća korupcijska smicalica vladajućih, smicalica motivirana bojazni da su im dani na vlasti odbrojeni pa je ovo doslovce posljednji tren da se zemljišnim špekulantima koji koji su već osvjedočeni klijenti vladajuće elite, pogoduje na način zgrabi lovu odnosno zemlju i bježi. Zbog čega? Zbog toga što se donošenjem ove odluke po donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog Kanala Dunav-Sava doslovce preko noći znatno podiže vrijednost zemljišta koje se nalaze u obuhvatu plana. Nažalost, to je scenarij koji smo vidjeli jako puno puta u režiji ove vlasti, plan koji ne počiva na želji da se neki projekt istinski realizira već da se umjetnim putem napuhava vrijednost terenima i to bez ikakvog državnog zaštitnog mehanizma kojima bi se sprečavale zloupotrebe. Zašto Hrvatska nema takav zaštitni mehanizam u području prostornog planiranja, oprostite, prostornog manipuliranja, pitanje je vrijedno milijune i milijune pa čak i milijarde ne kuna već eura, pitanje na koja ova vladajuća garnitura nikada nije dala nikakav odgovor. Od predstavnica Vlade očekujem razuman i svima razumljiv odgovor, zbog kojih se to razloga ova odluka sada stvorila u saborskoj proceduri i zbog čega ovaj važan projekt ako su ga stvarno ikada mislili realizirati nisu pokrenuli prije 8, 6, 4 pa čak i 2 godine, već upravo sada? Vjerujem da će taj odgovor iznimno zanimati ne samo tzv. zainteresiranu ili stručnu javnost već veliku većinu građanki i građana Hrvatske. Već sam spomenula da je ovaj projekt invazivan i u ekonomskom i u prostornom i u ekološkom i u socijalnom smislu i da kao takav zahtijeva potpuno drugačiji politički tretman od ovoga koji nam se nudi od strane vladajućih. Naime, neosporna je činjenica da je ovaj projekt u dijelu koji se tiče izgradnje plovnog puta, odnosno kanaliziranja i betoniranja korita rijeka iznimno sporan u smislu zaštite okoliša, točnije zaštite vrijednih šuma i šumskih staništa u području Spačve te u smislu poremećaja vodne ravnoteže. Tu bih podsjetila da je ideja realizacije ovog projekta iznimno stara, točnije ona datira još iz razdoblje Austrougarske monarhije. No u međuvremenu u proteklih 100-tinjak godina u znanosti, a posebice u hidrologiji i ekologiji, odnosno znanosti o međuovisnosti živih organizama i njihovih staništa dogodile su se mnoge promjene koje čini se Vlada premijerke Kosor još uvijek nije akceptirala jer još živi u prošlosti što je najvidljivije uostalom i iz njenih nedavnih predizbornih nastupa. Naime, ukoliko dođe do kanaliziranja korita rijeke Dunava i Save za potrebe izgradnje plovnog puta bit će ugroženi, a možda i potpuno uništeni iznimno vrijedni primjerci hrasta lužnjaka koji raste u spačvanskim šumama, a za koje je neophodno da dvaput godišnje budu djelomično poplavljeni. Vladajuću većinu bih ovom prilikom podsjetila da je prije nekoliko godina ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode u jednom nacionalnom dnevnom listu u vezi realizacije ovog projekta izjavio, citiram: "Još je konkretniji primjer kanala Sava-Dunav koji je u kontekstu Austrougarske potkraj 19. stoljeća imao svoju funkciju, naime povezivao je srednju Europu, Austriju, Mađarsku, Češku, Poljsku i Njemačku preko Dunava s Crnim morem dakle s područjem istočne Europe i Azijom, odnosno povezuje srednju i zapadnu Europu s Jadranskim morem koje je u transportu vrlo interesantno. U krajnjoj liniji Austrija je gradila luku Metković i u bivšoj Jugoslaviji taj kanal je imao svoju opravdanost. Na bosanskoj obali Save razvijala se velika luka koja je donosila prosperitet. Tamo se ukrcavao teret koji kanalom izlazi kod Vukovara na Dunav i ima otvorene pravce prema zapadnoj Europi, a na istok prema Crnom moru. Bosna i Hercegovina bila je manje razvijena od Hrvatske i Slovenije. Da bi se BiH dodatno razvila Jugoslavija je napravila luku Ploče. Sada je aktualan koridor 5c koji povezuje Jadran preko luke Ploče upravo kroz BiH i izlazi na plovne rijeke, dakle na Savu. Raspadom Jugoslavije stvari se mijenjaju. Hrvatska i BiH postaju zasebne države i time se otvara pitanje je li kanal koji će neminovno poticati razvoj luke u drugoj državi uopće koristan Hrvatskoj, osim što vukovarska luka tada postaje nepotrebna. A s aspekta zaštite prirode najvrjedniji primjerci hrasta lužnjaka u Europi, a po nekima i u svijetu nalaze se u Spačvanskoj šumi. Hrast lužnjak izuzetno je vrijedan izvozni proizvod za Hrvatsku. Rekonstrukcija tog kanala, upozorio je akademik Slavko Matić, dovela bi u pitanje opstanak hrasta lužnjak jer on dvaput godišnje mora biti djelomično poplavljen da bi se razvijao. Stoga treba dobro odvagnuti je li pametno dovesti u pitanje opstojnost takvog prirodnog resursa zbog prometne povezanosti koja najvjerojatnije uopće ne bi imala pozitivne efekte za Hrvatsku nego za susjednu državu. Druga je varijanta da se napravi plovni put praktički do Zagreba, međutim na Savi bi se u tom slučaju trebali poduzeti izuzetno veliki zahvati koji bi ugrozili Lonjsko polje. Park prirode Lonjsko polje močvarno je stanište, zaštićeno je na svjetskoj razini ramsarskim popisom, stoga su to globalno nedopustivi zahvati koji bi to područje mogli uništiti. Upravo te stvari reguliraju i direktive Europske unije. U slučaju bilo kakvih zahvata koji mogu utjecati na prirodu treba se savjetovati sa strukom." Naglašavam Naglašavam i ponavljam, ovo nije izjavio neki aktivist ili aktivistica za zaštitu okoliša ili politički oponent iz SDP-a. Ovo su riječi vašeg stranačkog kolege, kolege, ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu prirode kojem je nedavno ponovno potvrđen mandat na toj funkciji. O ovom projektu u dijelu kanaliziranja riječnih korita za potrebe plovnog puta iznimno su se negativno kritički izjasnili mnogi stručnjaci i stručnjakinje različitih struka i šumari i biolozi i ekolozi i geografi, hidrolozi, da ne nabrajam. progutao troškove planiranja i projekta, a to su milijunski iznosi. I taj Lončar upozorava na štete od realizacije ovog projekta na šumski pokrov u spačvanskom području, citiram: Voda je za hrast lužnjak dominantan ekonomski čimbenik. To je vrlo osjetljiva vrsta drveta u odnosu prema vodi, a smeta mu previše kao i premalo vode. Na spačvanske šumske eko sustave u budućnosti će utjecati dva zahvata obuhvaćena Prostornim planom Republike Hrvatske, kanal Dunav-Sava i autocesta Zagreb-Beograd. Kanal je projektiran na potezu od Vukovara do Šamca u dužini od 61,4 km u smjeru sjeveroistok-jugozapad, a zasijecao bi duboko u teren i prekinuo tokove podzemnih voda koje teku usporedno sa Savom od zapada na istok i opskrbljuju spačvanske šume vodom. Kako je praktički nemoguće utvrditi tokove podzemnih voda ne može se sa sigurnošću niti predvidjeti stanje voda u staništima spačvanskih šuma poslije izgradnje kanala. Takav je vodotehnički zahvat nepoželjan jer predstavlja prijetnju nizinskim šumama koje su u području njegova nepovoljnoga utjecaja i imaju znatno veću vrijednost od njega samog. Posljedica svakog sličnog zahvata u ovom području bilo je sušenje šumskog drveća i to ponajprije hrasta lužnjaka kao gospodarski najvažnije vrste koja ne podnosi zabarivanje niti nedostatak vode na staništu. Sve prethodno citirano govori o tome da bismo kanaliziranjem rijeka za potrebe plovnog puta iznimno ugrozili prirodno bogatstvo Hrvatske i to zbog ekonomski upitnog projekta. Drugim riječima, ovaj projekt mogao bi se sažeti ukratko i …/Ne razumije se./… ubili su kravu da bi ispekli jednu šniclu. Klub SDP-a upozorava i na to da se zemlje Europske unije, a koje su nam tako često uzor za sve i svašta, u posljednjih 10-tak godina pokazuju iznimno veliku skepsu prema praksi kanaliziranja rijeka jako žale što su realizacijom takvih projekata u svojim državama bespovratno degradirali prostor, poremetili vodnu ravnotežu, ugrozili biološku raznolikost te povećali i rizike i štete od poplava umjesto da ih kontroliraju, spriječe i smanje. Činjenica je da su novija znanstvena istraživanja pokazala da priča o poplavama nije baš crno-bijela jer sezonske poplave ne stvaraju štetu za prirodu već sudjeluju u normalnom prirodnom ciklusu obogaćujući tlo plodnim naplavinama iz rijeka. Zbog toga danas Europska unija prelazi sa Strategije regulacije i kanaliziranja rijeka na strategiji integriranog upravljanja poplavnim nizinama te potiče vraćanje u prvobitno stanje svojih uništenih, reguliranih rijeka. Naime, znanstveno je dokazano da reguliranje rijeka pretvara rijeke u uske kanale s malim kapacitetom vode. Riječni tokovi se ubrzavaju sječom meandara zbog čega se pretvaraju u bujice prilikom svake povećane razine voda. Kanaliziranjem rijeka uništavaju se prirodna poplavna područja, odnosno retencije poput spačvanske nizine i Lonjskog polja koje su primaoci suvišnih voda, odnosno prirodna obrana od poplava. Zbog svega toga regulacija i kanaliziranje rijeka je opravdano samo u naseljima i industriji jer se tako štite životi i imovina ljudi, ali je apsolutno neopravdano reguliranje i kanaliziranje rijeka u nenaseljenim Zbog svega prethodno rečenog u klubu SDP-a podržavamo ovaj projekt u dijelu koji se tiče izgradnje melioracijske mreže, odnosno sustava navodnjavanja i odvodnjavanja, a zbog kojih poljoprivreda u istočnoj Hrvatskoj više neće ovisiti o kiši, ali dvojimo o koristi koja bi realizacija plovnog puta kanal Dunav – Sava polučila. Naime, iz do sada dostupnih informacija ovaj segment projekta mogao bi rezultirati znatno većim štetama no koristima i po okoliš, ali i po gospodarstvo Hrvatske. I zbog svega toga vrlo je neozbiljno ovako važnu odluku donositi 5 sekundi prije kraja mandata ove Vlade i saziva Sabora. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena kolegica je kazala, mislim i nekoliko puta netočno naravno da se ovdje radi o predizbornom triku i još jednoj korupcijskoj smicalici. To je apsolutno netočno. Ja ću ponoviti još jedanput da se ovdje radi o odluci o donošenju prostorno-planske dokumentacije kao prvog preduvjeta za nastavak realizacije ove vrijedne investicije. A kako onda možete na kraju izlaganja sam vas shvatio da dijelom i podržavate samu odluku. Kako možete ako je to u suštini po vama to. Kako možete podržavati? Dakle, očito ste kontradiktorni i u svom izlaganju, a to što ste kazali je notorna neistina. Ponavljam radi se o odluci, o donošenju, definiranju prostorno-planske dokumentacije kao osnovnog preduvjeta za realizaciju ove investicije. Ispravak. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Ispravljam netočan navod također preko više puta u raspravi iznijet kolegice Holy da se radi o predizbornome triku i da je ovo neozbiljno. Kolegice Holy to uopće nije točno, a da to nije predizborni trik i da hrvatska Vlada na čelu sa gospođom Jadrankom Kosor misli ozbiljno argumentirat ću vam. Prije svega, nemojte se pozivati na 1737 odnosno na Austro-ugarsku. Prije svega, višenamjenski kanal Dunav – Sava utvrđen je strategijom i programom prostornog uređenja Republike Hrvatske koji je donio Hrvatski sabor '97. odnosno 1999. godine. Druga stvar, Republika Hrvatska je 1997. potpisala Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnoga značaja. Stupio je na snagu '99. godine, a unutra je sadržan i predviđen višenamjenski kanal Dunav – Sava. I treće, izrada, odnosno poslovi na izradi ovoga prostornoga plana su počeli 2006. godine. Ovo nije predizborni trik kolegice Holy, ovo je program Hrvatske demokratske zajednice i koalicijskih partnera koji je u realizaciji pet godina. Čuli smo koliko sredstava je utrošeno protekle godine, čuli smo koliko sredstava će biti utrošeno ove godine, a evo pomalo se naziru i stvarne konture vašeg predizbornog programa. One kratko glase: zaustavimo kanal Dunava – Sava, zaustavimo Pelješki most, a vjerojatno ćemo ovih dana čuti još nekakve pikanterije iz programa SDP-a i "kukuriku" koalicije. Zahvaljujem. Kolegice Holy iako se u većini slažem s vašim izlaganjem, ali rekli ste nešto što me evo ponukalo da dignem ovu tablicu ispravka netočnog. Rekli ste da je nemoguće tvrditi tok podzemnih voda. A kako je onda vama moguće utvrditi da će se Spačvanske šume isušiti kada se iskopa kanal, ako nitko ne može utvrditi tok podzemnih voda. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo odgovorio bih kolegici Holy prvenstveno kao član odbora. Kolegica Holy bi morala znati da kad govori, ispravit ću njezin netočni navod, da je vezana za plan, za institucije, za okoliš, melioracijski kanal itd. Jer je to nekoliko stvari koje je ona spomenula koje ne odgovaraju činjenicama, istini. Istina je da se plan donosio dosta dugo i da su u njemu sudjelovale u radu njegovom sve institucije, a to dovoljno govori o ozbiljnosti i o znakovitosti ovoga plana. svi ti subjekti jasno dali su svatko sa svoje strane ono što je trebao uraditi. Urađena je i studija utjecaja na okoliš. Prema tome, obuhvaćeno je sve. Jasno je također kolegice Holy da i svima nama, da kanal neće biti lako dovršen. Ali zato i postoji plan o radu u etapama. Radi se o etapnom radu, a najveća pozitivnost svega ovoga jeste zapravo dovršavanje i nadopunjavanje onoga što je već predloženo bilo iz strategije od '97., '98. godine. Jer praktično je ostala samo jedna trećina melioracijskog kanala, jer su dvije trećine melioracijskog kanala urađene. Evo to bi bio moj odgovor. Zahvaljujem. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Hvala vam u informativnim emisijama imali priliku čuti informaciju da je zadnja kiša u Slavoniji i Baranji pala pred više od tri mjeseca, da je urod kukuruza na razini od samo 70% prosječne godine. Projekcije utjecaja klimatskih promjena na to područje govore o daljnjem negativnom trendu, odnosno smanjenju količina padalina na tom prostoru. Tvrdoća poljoprivrednog zemljišta zbog takvih uvjeta povećava i potrošnju goriva ukoliko je obrada zemlje postojećom poljoprivrednom tehnologijom uopće i moguće. Takvo je stanje danas. No, na koji način to stanje promijeniti u budućnosti? To je pitanje koje današnja generacija mora početi rješavati. Na žalost, zbog oskudnih financijskih mogućnosti ne vidimo mogućnost skorije realizacije projekta izgradnje višenamjenskog kanala Dunav – Sava u cjelini kojim bi se upravo opisano stanje moglo i promijeniti. Ono što možemo danas učiniti kako bismo realizaciju toga projekta ubrzali je donijeti odgovarajuće prostorno-planske podloge koje su osnova za druge korake koji će jednog dana sigurno uslijediti. Etapna izgradnja kakva je predviđena omogućit će postepeno rješavanje problema navodnjavanja toga prostora. Brzina ostvarivanja cjelokupnog projekta ovisit će o mogućnosti financiranja njegove izgradnje, konačne isplativosti i održivosti cijelog projekta tijekom njegove upotrebe. Radi se kao što znamo o velikom investicijskom projektu koji je vrijedan 950 milijuna eura a obuhvaća dvije županije i 12 jedinica lokalne samouprave, te se njime planira izgraditi 5 luka i pristaništa, te 23 cestovna i pješačka mosta. Podršku iznalaženju načina i mogućnosti financiranja ovog projekta vidimo u nedavno donesenoj Dunavskoj strategiji koja podupire projekte oživljavanja robne razmjene i većeg iskorištavanja rijeke Dunava kao plovnog puta. Zajedno s navedenim ta strategija podupire oživljavanje društvenih i gospodarskih aktivnosti na području koje dunavska strategija obuhvaća, a to su obje županije kojima trasa kanala i prolazi. Međutim za kandidiranje projekta za sufinanciranje iz europskih fondova nužno je obaviti sve potrebne pripreme, a jedna od tih priprema je i donošenje ovoga prostornog plana. U financiranjima ovoga projekta ne treba zanemariti mogućnosti okupljanja privatnih investicija poput mogućeg doprinosa vlasnika poljoprivrednog zemljišta, koje će biti navodnjavano realizacijom ovog projekta, radi se o velikim regionalno jakim poduzećima s kojima bi se oblici zajedničkog ulaganja u taj projekat, a s ciljem zajedničke koristi morali raspraviti jer bi povećani prinos poljoprivrednih površina u njihovom vlasništvu izravno i njima osigurala veći prihod u budućnosti. Sljedeći način osiguravanja sredstava vidimo u pažljivom korištenju mineralnog bogatstva, koje će nastati izgradnjom kanala. Neovisno o kojoj se količini šljunka radilo, taj šljunak ne smije postati građevinski otpad, on mora postati sirovina koja će se iskoristiti za izgradnju prometnih koridora u u Republici Hrvatskoj i ukupnu korist od toga iskopa mora imati Republika Hrvatska. Kanal Dunav-Sava s aspekta zaštite okoliša i zaštite prirode nosi svoje rizike. Ministarstvo kulture dalo je suglasnost i mišljenja, te predložilo mjere zaštite i monitoringa. U postupku koje je vodilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, nakon održanih javnih rasprava namjeravani zahvat višenamjenskog kanala Dunav-Sava ocijenjen je prihvatljivim za okoliš, uz primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbe programa praćenja stanja u okolišu. Od ukupnog broja primjedbi 27 je prihvaćeno, dvije su djelomično prihvaćene, jedna nije prihvaćena, a na dvije je dano tumačenje što je obrađeno u izvješću s ponovne javne rasprave. Dio pitanja koja stručna javnost smatra potencijalno rizičnima povezani su uz utjecaj realizacije toga projekta na tok obje rijeke Dunava i Save. Zahvat kojim se mijenja tok ili uvode izmjene njezinog profila na mjestima račvanja ušća je gotovo nepredvidljiv. Tok rijeka se i sam mijenja tijekom vremena, čak i brže no što smo toga i sami svjesni. Dobro modelirati utjecaje pera na tok rijeke i dobro predvidjeti efekte erozivnih procesa na suprotnoj obali rijeke izuzetno je teško. Drugi problem povezan je s protokom rijeke Save koji će biti ubrzan zbog otjecanja dijela vode ovim kanalom. Navedeno može dodatno pogoršati štetne posljedice na okoliš i gospodarstvo, odnosno poljoprivredu u doba suša, kao što svjedočimo ovih dana, kada je dubina Save kod Lonjskog polja danas svega oko 50 centimetara. Nužna je dobra regulacija takvog utjecaja kanala na brzinu protoka vode, pogotovo u ekstremnim vremenskim uvjetima. Navedeno otvara i problem plovnosti rijeke Save u takvim uvjetima, te naravno isplativosti cijelog projekta ukoliko mogućnost transporta roba Savom izostane i po 3 mjeseca u godini. Važnija pitanja vezana uz zaštitu prirode obrađena su u članku 126., a stavak 9. traži postupke procjene na ekološku mrežu za svaku etapu realizacije ovog projekta. Iz dostupnog materijala ne nalazimo odgovore o problemima učinka utjecaja eventualnog pada razine podzemnih voda na stoljetne hrastove. Vjerujemo da je taj problem razmotren u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš, te da je stručna komisija predvidila potrebne mjere zaštite. Uzimajući u obzir sve pozitivne i negativne aspekte projekta, nužno je opet razmotriti nacionalne prioritete. Ukoliko su poljoprivreda i proizvodnja hrane nacionalni prioritet, ovaj je kanal rješenje za dio problema navodnjavanja hrvatske žitnice. Ukoliko je oživljavanje gospodarstva i prometa također prioritet, ovaj bi projekat mogao biti odgovor i na to pitanje. I klub Hrvatske seljačke stranke iz svega ovog navedenog i ovih dobrih razloga podržati će prijedlog ovog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Grčić, rekli ste da je ove godine zbog suše 30% smanjen prinos kukuruza. Kako objasniti to kada vaš ministar iz vaše Vlade koju vi podržavate i imate i ministre, kažete ili kaže da je šteta od suše prenapuhana. Ja ne znam tko je tu prenapuhan. Dalje, dakle ispravljam vas, nije šteta tolika od suše kukuruza. Drugo, govorili ste o iskorištavanju građevinskog šljunka iz rijeka. Pa kako će se iskorištavati građevinski šljunak gospodine kada je to nemoguće. Vi znate da je zakonom zabranjena eksploatacija šljunka sa naše hrvatske strane, gdje zbog toga postoje brojni protesti i ljudi koji žele sebi nešto i napraviti, a time bi se ujedno i korito rijeke Save prije svega tu mislim, pa i na Dravu, daleko bilo čišće i bilo bi dublje, na žalost inspekcije hvataju male ljude, ali eksploatatori sa druge strane granice uredno koriste naš hrvatski šljunak iz rijeke Save, Drave, pa i Dunava. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega Grubišić, hvala lijepa. To nije ispravak, to je opet polemika sa jednom tezom. Sad ste vi na redu, u ime kluba HDSSB-a. Izvolite. Kolega Grubišić, vi ste na redu u ime kluba HDSSB-a. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Oprostite, ušao sam malo u divan sa ovim vašim gore iz stranke, pa nisam čuo kad ste me prozvali za. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Evo izbora, evo i kanala kažu kod nas u Slavoniji. Tako je bilo i 2007., tako je evo i 2011., tko zna koliko će još biti, a sam kanal Dunav-Sava Hvala vam toka vode biti u obrnutom smjeru, dakle od Save prema Dunavu, po abecednom redu bi išao Dunav prvi, ali evo ja moram napomenuti da je uglavnom u većini vremena, vremenskog razdoblja od godine tok vode obrnut, dakle od Save prema Dunavu. 1893. godine u Vinkovcima je održana gotovo bih rekao slična rasprava, prije 120 godina, 19 ajde, na kojoj su općine, koje je trebao prolaziti kanal Dunav-Sava, koje su forsirali Mađari zbog svojih potreba izvoza žita i žitarica iz Panonske nizine, prema Mediteranu i do rijeke, do rijeka na Jadranskoj obali. To je bio njihov interes tada koji se donekle poklapao i sa interesima slavonskih seljaka i građana Slavonije, ali tada te 1893. godine nije došlo do suglasja za izgradnju kanala. Kasnije je nastao 1. Svjetski rat itd. Kažu da je ideja o prokopavanju kanala bila i od ranije, dakle još prije 250, 300 godina. A prije svega zato što brodovi Savom nisu mogli ploviti do Beograda pa onda u Dunav jerbo je Turska vladala Srbijom do 1815., 1830. godine. evo i u novijoj dakle hrvatskoj povijesti znamo da je gospodin Jure Radić bio šef Stožera za izgradnju kanala Dunav-Sava još 1997. ili 1999. godine. li tako bilo, gospodo iz HDZ-a, vi to znate tko je bio šef Stožera za izgradnju kanala Dunav-Sava. I evo sad 2011., nakon izabiranja ili imenovanja šefa stožera od prije 13 godina sad imamo Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Prije nekih mjesec dana u Slavoniji je boravila i predsjednica Vlade. Išla je položiti kamen temeljac za otvaranje onog repića koridora VC, dakle od Osijeka do Svilaja-Sredanaca jel' u dužinu 3,5 km plus most na rijeci Savi s time da s bosanske strane nema ni ceste gdje most izbija. Ta vrijednost investicije je nekih 400 milijuna kuna. Bio sam jučer u Svilaju, vidio sam nema nijednog bagera, nema nijednog stroja. Prošao sam iz Svilaja prema Bitskom selu i Garčinu tamo se radi škola, gletuje se iznutra, također sredstvima naše države, ali krova na školi nema. Gle čuda naopakog rada. Škola nije pokrivena većinom Izvođač radova je firma predsjednika Županijske organizacije HDZ-a, ali nema krova. Već godinu dana djeca idu u školu da ne bi pokisli u Garčinu. I tamo je položen kamen temeljac. I tako kamen temeljac do kamena temeljca, vlakovi iz Zagreba, iz Broda za Zagreb ili Vinkovaca hlade se u putu jer se pregrijavaju, a novi su kupljeni, kupljeni su novi vlakovi. Tako se ulaže u Slavoniju. I evo, toliko će biti kamena temeljaca da mogu reći po onoj staroj, a puno godina imam kao i potpredsjednik Sabora, drugarice Jaco samo piši radit ćemo mi u Slavoniji i po kiši. Nećemo stići sve napraviti. 30 projekata Vlade, kapitalnih projekata Vlade za gospodarski oporavak u sklopu mjera gospodarskog oporavka najavljeno je 30 projekata u vrijednosti od 105 milijardi kuna ili oko 13,5 milijardi eura. Od toga među njima jedini slavonski projekt je bio kanal Dunav-Sava koji po nekim procjenama kao i Zagrebačka zračna luka bila je prvo 230 milijuna pa onda sad kažu 320 milijuna. Valjda su zamijenili brojke, ja ne znam 230 ili 320 kao da to euri se sipaju samo tako. Tako i kanal Dunav-Sava po nekim procjenama je vrijednost njegova 950 milijuna eura, po nekim je 700 milijuna eura itd. Gdje je izračun tzv. "cost benefita"? Pa da košta i 700 milijuna eura ili 5 milijardi ili 6 milijardi ili 7 milijardi, i kada će se moći povratiti novac koji je uložen? Ima li izračuna toga? Ima li studije o tome? Nema. I još nešto da kažem, taj kanal višenamjenski kanal Dunav-Sava on je tzv. 5b kategorija plovnosti puta ili kako to se voli reći plovna klasa. On nije iste plovne klase kao rijeka Dunav pa i Sava. Što će to značiti? Hoćemo li mi u Vukovaru pretovarati dunavske brodove, velike brodove, na male brodove koji će onda ići kanalom Dunav-Sava? li to cilj Vukovarske luke koja će btw ili kako kažu usput rečeno tamo prema Bršadinu negdje i prema Marincima. Nadalje, hoće li brodovi koji budu prošli od Dunava prema Savi izlaziti u Sikirevcima i Jarugama, a ne baš u samom Slavonskom Šamcu, pristajati u luku u Šamac, Slavonski Šamac Ako voze robu za Republiku BiH, Crnu Goru itd., odnosno prema tamo? Pa neće, pristati će i vršiti pretovar u luci Bosanski Šamac i u luci Brčko koji imaju željeznicu kroz Bosnu dolinama rijeke Bosne, željeznicom prema prema teritoriju Republike BiH. Neće se pretovarati roba u Slavonskom Šamcu nego će luka u Bosanskom Šamcu zaraditi novce od poslovanja toga kanala. Govorimo o navodnjavanju 35 tisuća hektara. Sam kanal zauzima površinu od 12 tisuća hektara, sam kanal i njegova okolina da sad ne govorim stručne termine, ali je kanal 12 tisuća hektara njegova površina, a u dužini od 61 km i 400 metara od čega u Vukovarsko-srijemskoj 50 km, 50 km, a u Brodsko-posavskoj županiji 10 km ili 10,5 km da sad ne budem, evo da me ne hvatate za riječ. E sad, navodnjavanje. Koliko je i znate li koliko se navodnjava površina u postotku u RH? Koliko je navodnjeno površina? Ja znam da župan bivši brodsko-posavski on to zna on je bio župan, ali to je 1,5%. 1,5% sada je navodnjavano površina, poljoprivrednih površina. Sa ovim dodatkom od 35 tisuća hektara taj će se postotak navodnjavanih površina povećati na 3% od ukupno poljoprivrednih površina u RH. Jesmo li dobili pozamašan postotak ili smo mogli navodnjavati i više? Upravo kako se govorilo već o melioracijskim kanalima koji su potrebni. Pogledajte kanal, ja neću gledati preko susjedovog plota što ono kažu kod nas u Slavoniji u komšijsko dvorište, ali pogledajte Dunav-Tisa-Dunav kanal čemu on služi i kako služi. Ja kažem ne želim gledati tamo preko Dunava, ali poznato mi je to i od ranije. Kaže se da će u tijek kanala djelomično ući tokovi sadašnjih postojećih rijeka, koje u neku ruku jesu i nisu rijeke. To je specifično u Slavoniji, u našem nizinskom dijelu Slavonije i Srijema, dakle, Viđ je prije svega Viđ je prije svega takav, ima takve osobine, Bosut, Berava, Vuka, Spačva, Studva, ima tamo vodotoka, ima tamo potoka i rijeka koje čine zajedno sa šumskim bogatstvom Spačve, ali ne samo Spačve nego i Nerolina, kako se kaže između Gudinaca i Babine grede na tamo na međi dvije županije, šuma zatim u šuma Šiškovac, ima šuma koje će također doći u teško predvidljivu situaciju. Ovdje je govorila kolegica o tome da će doći, teško je predvidjeti, podzemne vodene tokove kamo se kreću i hoće li doći do toga. volio bih da su studije koje su priložene uz ovaj projekt kako jamče su priložene uz ovaj projekt kako jamče da se to i ostvari, da do toga neće doći jer svi znamo kada smo već rekli nas nekoliko u raspravi da je pola metra razina vode gore ili dolje bitna za šume hrasta lužnjaka koji je na žalost tako eksploatiran da nemilosrdno, a opet je Spačva drvna industrija otišla u stečaj pa mi nije jasno uslijed tolike sječe jer je ta sječa poput metaka se tijekom ovih 8, 10 godina eksploatirali slavonski hrast i u trupcu ga uvozili u Italiju, hvalili se izvozom a ukupna masa izvezena od nekih 2 milijuna kubnih metara je 90% u trupcu, pa možemo sresti naše kamione pune natovarene hrasta lužnjaka na slavonskim cestama i slavonskoj A3 auto cesti. uspoređuje se put autocesta prema Dubrovniku, Splitu, Pločama, hvala bogu lijepo je voziti na jug autocestom, sa značajem kanala Dunav-Sava, dakle za jug Hrvatske cesta a za Slavoniju kanal Dunav-Sava i to u etapnoj izgradnji. Kaže se ovdje u ispravcima Kaže se ovdje u ispravcima netočnih navoda da je uloženo već u kanal 256 milijuna kuna. Zna se da je u Hrvatskim vodama, ne treba biti previše ulaziti u materiju, to u novinama piše o silnim aferama kojima su opterećene Hrvatske vode. u Babinoj gredi ljudi su, prodavano je državno poljoprivredno zemljište kojim je trebala ići trasa kanala, ljudi su kupili po 12 kuna, pardon, hektar za 12 tisuća kuna, a onda su prodavali državi odnosno Hrvatskim vodama za 180 tisuća kuna, šteta koja je nastala pri tome za državu je više od 4 milijuna kuna, eto kakve malverzacije, već u početku. Pa kada bude farbanje tunela, popravak obala, košenje trave kanala biti će opet svi Hrvati samo jedno žele, žele farbati tunele ili kositi travu oko kanala ili vršiti popravke na nasipima itd. To će se dogoditi, jeste se iskazali u tome i u izgradnji cesta, u izgradnji cesta, kako onda vjerovati tome? HDSSB jest za izgradnju kanala Dunav-Sava, ali bez ugrožavanja ovih ekoloških normi o kojima piše Hrvatsko šumarsko društvo, o kojima pišu stručnjaci i HDSSB bi također bio rad znati kada bi mogao hoće li se i tu prati novci, kao što se peru na mnogim drugim projektima, hoće li tu doći zakopati malo bageri pa kada budu prošli izbori onda ih nigdje kao na poduzetničkoj zoni Sibinj kada je dolazio ministar bilo je tri bagera i dva kamiona, a sada raste ambrozija kapitalka, nema je veće u držati, To su projekti za Slavoniju. To su projekti za Slavoniju. Građani Slavonije će znati da je ovo došlo u vrijeme izbora, a moglo se i ranije pa će znati i cijeniti takav da kažem zakonodavni postupak u svezi prostornog plana, područja, posebnih obilježja, višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Hvala lijepo. Uvaženi kolega je rekao u svom izlaganju jedan krivi navod koji želim ispraviti, rekao je između ostalog "Jaco samo piši radit ćemo i po kiši", a treba točno parafrazirati tu poznatu komunističku izreku treba stajati "Drugarice Jaco samo piši, radit ćemo i po kiši". ako nismo izbrisani sa Zavoda za zapošljavanje ili ako nam tvrtka nije otišla u stečaj pa se nalazimo u bodljikavoj žici. **Šeks, Vladimir

Kada raspravljamo o velikim projektima, koje bi trebale potaknuti određene investicije i donijeti gospodarsku korist, korist, ja bih rekao razvoj i na neki način pomoći ljudima koji se bave ili poljoprivredom ili prometom, prijevozom roba itd., dobro je da budemo konzistentni. Nije dobro da se ovakve stvari uvijek pompozno najavljuju pred same izbore, zbog toga što jednostavno se gubi na uvjerljivosti. Što znači danas donošenje ovog plana ukoliko velikom vjerojatnošću ljudi koji nas danas ovdje slušaju ne vjeruju onima koji su ga predložili da zbilja misle to i sprovesti. Ja ću vas podsjetiti sjednice Sabora 2. izvanredne 12. siječnja 2008. godine kada je vlada HDZ-a Ive Sanadera dobila podršku u ovom Domu sa 82 glasa za i 62 glasa protiv, na str. 29 na kojem je pisalo izgradnja Kanala Sava-Dunav i na kojem je pisalo da će se graditi mnogi lučki kapaciteti na Savi i Dunavu. Evo 4 godine poslije većina ministara, 90% ministara istih vlada ista, napravilo se ništa nije i sada u foto finišu ovoga mandata se predlaže prostorni plan koji bi kakti trebao osigurati i uvjeriti ljude da se će se zbilja nešto tamo napraviti. Bez obzira na sve ja bih rekao i nedoumice oko ovog plana koji su moji kolege prije u raspravama govorili i oko isplativosti i oko provedivosti i oko toga da li je zamišljen onakav kakav treba biti, kada bi i prihvatili da će to biti napravljeno, da li to zbilja ova Vlada garantira i da li to zbilja ova politika garantira kada evo u 4 godine ništa nisu napravili. Ovo je ja bih rekao jedan od serije predizbornih obećavanja, netko je to rekao polaganje kamena temeljaca bez ikakvih rezona isključivo u predizborne svrhe. Ukoliko želimo pomoći ljudima treba raditi, a ne treba obećavati. I nažalost, tu ste se pokazali gospodo u zadnje 4 godine jako, jako loše. Ono što je još jedan podatak koji zabrinjava u zadnjih 6 godina od donošenja Nacionalnog plana za navodnjavanje, jer mi smo gospodo na začelju svjetske liste

i želimo kišu. Dajte nam kišu jer to jedino garantira da nećemo imati štete. Ova Vlada je u 6 godina posljednjih od donošenja ovog plana kada smo konstatirali da imamo samo 1% površina koje se navodnjavaju od ukupno onih koje se obrađuju, samo 1%, napravila nije ništa. Želim vam reći, 6 godina je bilo dovoljno da dignemo to za 10, 15%, ali nažalost u ovom trenutku nemamo niti jedan jedini postotak navodnjavanih površina više nego 2005. godine. Kada se kompariramo sa zemljama u okruženu koje se bave isto poljoprivredom, evo reći ću vam jedna Grčka koja je sada u problemima ima 80% površina navodnjenih, Italija 50%, Portugal 59%, Španjolska 72. Znači apsolutno jedan od projekta nove vlade koja će doći nakon 4.12. 4.12. je navodnjavanje Hrvatske. Jer smo mi svjesni da Hrvatska svake godine kada je suša gubi preko 3, 4 milijarde kuna izravno od šteta učinjenih tom sušom. I onda je jasno da nije malo i da se lako isplati i velike investicije koje se mjere u milijardama kuna ukoliko štetu od 3, 4 milijarde kuna izbjegnete svake godine. Ali Hrvatska to ne radi. odnosno ova Vlada koja je zadnjih 8 godina na čelu Hrvatske to ne radi, uporno obećava i priča a konkretno nije napravila ništa. I tko zna koliko milijarda kuna štete smo mogli izbjeći da se tu u tom području nešto investiralo. I onda kažem gospodin Grubišić ne bi postavljao pitanja, da li se isplati uložiti 5 milijardi, pa normalno da se isplati ako ćeš imati štetu milijardu godišnje manju nego što bi je imao da takvog navodnjavanja ima, a sada ga nema. I naravno da apsolutno se zalažem da se jedan od glavnih investicijskih iznosa u narednom periodu narednom mandatu Vlade bude navodnjavanje Hrvatske i pomoć svim onim našim građanima koji žive od poljoprivrede, koji će na taj način optimizirati proizvodnju, koje ćemo zaštititi da nemaju štete i koji neće kao što sam rekao za vrijeme vlade HDZ-a gledati u nebo i moliti Boga da padne kiša. Evo to je HDZ dao našim poljoprivrednicima, čekajte kišu, prizivajte kišu, to je jedno što vam može pomoći. Mi vam pomoći ne možemo jer smo samo obećavali, a ništa nismo napravili. Reći ću sada još jednu stvar. Nije ovo simptomatično samo oko navodnjavanja. Moram to reći da imamo jednu situaciju sramotnu u Hrvatskoj da jedna tvrtka u državnom vlasništvu zadnja tri mjeseca ne isplaćuje ljudima plaću, nakon što je u potpunosti devastirana i stradala u požaru početkom godine. Radi se o Olimpijskom centru Bjelolasica. Država je vlasnik, uzela je novce od osiguranja tvrtka ništa se nije napravilo. 150 ljudi u Ogulinu čeka što će se sutra desiti, da li će završiti svi na I to je isto tako ova Vlada zaslužna. A zamislite paradoksa, u planu i programu HDZ-a za novi mandat kaže, investicije u turizmu u Bjelolasicu, a 150 ljudi ne zna sada da li će sutra imati posla i da li će im se isplatiti plaća. Ja bih rekao, Bjelolasica je sinonim za vladanje HDZ-a. velika obećanja od 2003., četvrte, pete povjerenstva koje je trebalo napraviti taj objekt do požara koji je devastirao cijelu firmu, uništio Bjelolasicu, možemo povući analogiju i prema hrvatskom gospodarstvu koje je uništeno. I sada evo mandata novoga gdje HDZ nudi preporod i želju da nešto pomogne tim ljudima. Pa tko će vam gospodo vjerovati? Ista stvar je u svim segmentima, rekao sam jedan primjer Bjelolasice, 3 mjeseca vlasništvo države, župan Karlovački, predsjednik nadzornog odbora, ljudi ne primaju plaću. A ne zna se da li će sutra uopće raditi, a 15 milijuna kuna je uzeto od osiguranja i ništa se nije napravilo ja bih rekao na revitalizaciji centra. To je gospodo način na koji vi upravljate ovom državom i koji se mora nakon 4.12. promijeniti. Navodnjavanje, Bjelolasica, hrvatskog gospodarstvo, javne financije, sve, sve je nažalost u tako jadnom stanju da ćemo trebati jako puno truda uložiti i znanja da se te stvari promijene. Ja se ispričavam, malo sam ekstenzivno potpredsjedniče uzeo i neke primjere koji nije vezan uz Kanal Dunav-Sava, ali vi ćete razumjeti zbog toga što su to vrlo bitne stvari. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ja ću razumjeti što se prelazi, raspravlja se o jednoj temi pa se pređe na sasvim desetu. Ispravci netočnih navoda, gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Zastupnik je rekao da je Bjelolasica sinonim za vladanje HDZ-a. koliko znam upravo Vlada radi na rješavanju problema Bjelolasice ali holdingovi SDP-ovi pijevci su ukrali u Gradu Zagrebu milijardu kuna građanima Grada Zagreba raznim malverzacijama iz trgovačkih društava gdje znači SDP-ovi pijevci vode te holdinge. Pa bih vas molio, to je sinonim upravo kako SDP vlada ne samo Zagrebom, ima tu i Rijeka, dalo bi se još nekih gradova pobrojit itd. Dajte se pozabavite svojima gdje pljačkate građane, gdje ste uspjeli donekle biti na vlasti, tu ste građane potpuno opljačkali. Milijardu kuna ste Gradu Zagrebu uzeli, to je sinonim vladanja SDP-a, Holdingovi pijevci. I sada je gospodin Maras imao povredu Poslovnika pa bi polemizirao sa… **Maras, Gordan (SDP)** Ne bih polemizirao, jedino bih upozorio na jednu činjenicu, da ja nisam spominjao Grad Zagreb i Holding To je opet polemika,

dopustio da govorite o nečem što je izvan teme i kada se gospodin Kunst na to referirao onda vi se s time ne slažete. … /Upadica se ne razumije./… Zašto bi spominjao Holding, zašto ne bi spominjao Holding? Da vidimo, gospodin Zoran Vinković ima povredu Poslovnika. U čemu se ogleda povreda Poslovnika? zastupniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži. Pogriješili ste mi Poslovnik članak 223., odnosno 223.a. Ja ponavljam da u ime kluba HDSSB-a tražim stanku od 10 minuta obzirom da imamo i nove informacije o kanalu Dunav-Sava, a isto tako imam potpune informacije o jednoj dramatičnoj situaciji s radnicima Đakovštine koji dan danas štrajkaju okruženi bodljikavom žicom. Pa od vas tražim da sukladno ovom Poslovniku date stanku klubu HDSSB-a od 10 minuta.

ispravku netočnog navoda na izlaganje gospodina zastupnika Bore Grubišića, umjesto da ste ispravljali netočni navod iznijeli ste, proširili jednu grubu klevetničku uvredu na račun predsjednice Vlade. Krajnje uvredljivu, krajnje nedostojnu uvredu. Nakon toga ste digli ruku i onda ste dizali pločicu za povredu Poslovnika. tražite stanku, a ja vam tu stanku ne odobravam jer nije u skladu sa Poslovnikom. Tražite stanku radi nečega u neskladu sa Poslovnikom. Ja vam to neću dalje obrazlagati nego ne odobravam stanku. Gospodin zastupnik Krešo Filipović, izvolite. … /Upadica se ne razumije./… Nema više povrede na povredu, to je uzurpacija i to je…

Tražim povredu Poslovnika po članku 209. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Mir, nisam vam odobrio riječ, nema stanke, nisam odobrio riječ, izvolite biti mirni. što je Hrvatska Naime, prva zamisao o gradnji kanala zapisana je još u prvoj polovini 18. stoljeća, a nakon toga nižu se različita idejna rješenja, a projekti i studije za ta rješenja rađeni su sukladno, tehnička rješenja sukladno vremenu u kojemu su ona nastajala. Dakle, od onih prvih ideja gradnje kanala kao objekta namijenjenom samog za plovnost koje su se provlačile kroz dugi niz godina konačno danas dolazimo do ostvarenja ideje novijeg vremena, odnosno višenamjenske uloge kanala Dunav-Sava čiju izgradnju poglavito mi s područja Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije iščekujemo s nestrpljenjem s obzirom na prometni, gospodarski i investicijski značaj kojeg će dobiti istočna Slavonija početkom gradnje kanala, a poglavito u vremenu nakon okončanja i stavljanja u funkciju cjelokupnog projekta. Mislim da je ovdje jako bitno reći, s obzirom da je dosta u raspravama prethodnim bilo naglašeno kako se radi

s ovim projektom se što prije krene. U tom kontekstu treba spomenuti kako je Vlada Republike Hrvatske, a sukladno Strategiji razvoja Republike Hrvatske još 1991. godine, dakle prije punih 20 godina donijela odluku o pripremama za za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Od tada pa do današnjeg dana se sustavno i konstantno, osim u jednom kratkom periodu, odnosno razdoblju, radilo na različitim studijama i projektima neophodnim za realizaciju ovog iznimno zahtjevnog i za Republiku Hrvatsku važnog projekta. Upravo zahvaljujući predanom radu proteklih godina u kojem su sudjelovali različiti ekspertni timovi danas se pred nama nalazi Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava kojeg smo dužni donijeti temeljem točke 6.25 Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske što govori da je ovaj kanal sastavni dio i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske, te članka 69. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Ovdje je potrebno naglasiti kako ćemo usvajanjem predložene odluke konačno zaokružiti formalno-pravne pretpostavke za početak realizacije projekta kanal Dunav-Sava. Važno je spomenuti i činjenicu kako je predmetni prostorni plan sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju prošao postupak javne rasprave i postupak ponovljene javne rasprave tijekom kojih su bile dostavljene različite primjedbe, mišljenja i prijedlozi od kojih je veliki broj i prihvaćen i sadržan sadržan u predloženom planu te da je isti pozitivno ocijenjen i od strane Savjeta prostornog uređenja države koji je ujedno i predložio da se ovaj plan uputi u proceduru donošenja. Naravno, treba reći i to kako se Prostorni plan područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava sastoji od tri knjige u kojima je sadržan tekstualni i grafički dio plana uz napomenu kako će se u Narodnim novinama zbog zbog opsežnosti dokumentacije objaviti samo odredbe za provođenje plana, dok će se ostali tekstualni i grafički dijelovi čuvati u Hrvatskom saboru, nadležnom ministarstvu, zavodima za prostorno planiranje Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije, te Agenciji za plovne putove. Samo još nekoliko rečenica o karakteristikama i gospodarskom značaju višenamjenskog kanala Dunav – Sava. Naime, kanal Dunav – Sava kao dio sedmog dunavskog koridora omogućuje unutarnju integraciju hrvatskih plovnih puteva kao i vezu transeuropskog plovnog puta Rajna – Majna – Dunav s morem, odnosno sa hrvatskim morskim lukama Rijeka i Ploče. Kanal dakle predstavlja dio kombiniranog riječno-željezničkog prometnog koridora Podunavlje – Jadran dubok 570 km, a koji se proteže između Dunava i Save, odnosno Vukovara i Slavonskog Šamca u duljini od 61,4 km. Ovdje je važno spomenuti i podatak kako će izgradnja kanala plovidbu Savom prema zapadnoj Europi skratiti za 417 km, a prema istočnoj Europi za 85 km, te na taj način značajno pridonijeti razvoju prometa na unutarnjim plovnim putovima Republike Hrvatske. S obzirom na atraktivnost koju će ovaj prometni koridor zasigurno ostvariti izgradnjom kanala Dunav – Sava zbog njegovog povezivanja srednje Europe i Jadrana, te činjenicu da je, da toj atraktivnosti dodatno pridonosi prihvatljivost troškova prijevoza unutarnjim plovnim putevima u budućnosti se očekuje značajni promet tereta na kanalu Dunav – Sava od oko 7 milijuna tona godišnje. Prethodna očekivanja trebala bi pozitivno utjecati na razinu

na čijem prostoru se uz sadržaje luke planiraju i sadržaji u funkciji ostalog proizvodno-uslužnog gospodarstva. Zatim izgradnja pristaništa za potrebe Lučke kapetanije, granične policije i carine, pristanište Trbušanci i pristanište Cerna. Izgradnjom kanala doći će i do promjene vodnog režima u okolnom području u odnosu na postojeće stanje. Naime, kanal će spojiti vodotoke Bosut i Vuku, te formirati jedinstveni umjetni sliv kanala povezan sa Dunavom i Savom sa ugrađenim brojnim hidrotehničkim građevinama čime će se steći uvjeti za potpunu kontrolu njegovog vodnog režima. To konkretno znači kako će se s budućim sustavom moći upravljati što je od neprocjenjive važnosti za poljoprivredu toga prostora, s obzirom da će funkcija kanala biti usmjerena na navodnjavanje, poboljšanje odvodnje i ekološke potrebe malih voda. Dakle, dovodom potrebnih količina vode u sustav višenamjenskog kanala iz Save i Dunava stvorit će se uvjeti za intenzivno navodnjavanje kako je već u nekoliko navrata danas danas spomenuto 35000 ha poljoprivrednih površina što će pridonijeti povećanju prinosa tradicionalnih kultura. Ali ono što je po meni jako bitno doprinijet će zasigurno promjeni strukture sjetve i to u korist tržišta atraktivnih kultura. Ali isto tako stvorit isto tako stvorit će se i uvjeti za ekstenzivno navodnjavanje 36000 ha šumskog zemljišta. Ja bih se ovdje osvrnuo u onome dijelu kada je prethodno, moj prethodnik gospodin Maras govorio kako do sada u smislu projekta navodnjavanja u Republici Hrvatskoj praktički koji je bio dio programa Vlade Republike Hrvatske nije učinjeno ništa. Ali je pritom zaboravio naravno reći da su koje je mogućnost navodnjavanja površna danas duplo veća nego su to bile prije pet godina. Dakle, one su povećane sa 9000 ha na danas 19 i pol tisuća hektara. Ali isto tako je zaboravljeno reći da je u pripremi izgradnja sustava za dodatnih navodnjavanja još 42000 ha na području Republike Hrvatske i to na području Vukovarsko-srijemske županije, Virovitičko-podravske županije i Dubrovačko-neretvanske županije. Nadalje, treba reći i to kako će se stvoriti pretpostavke za daljnje uređenje površinske odvodnje na 173000 ha poljoprivrednih površina, te osigurati uvjeti za dogradnju podzemne odvodnje na 62000 ha poljoprivrednih površina. Ujedno će se osigurati i uvjeti za eliminaciju povremenih dugotrajnih poplava spačvansko …/Govornik se ne razumije./… bazena, te regulaciju vodnog režima u njemu prema zahtjevima šumske vegetacije. Dakle, ova činjenica isto tako demantira određene kolege koji su govorili u pravcu toga da će taj kanal štetno djelovati na šume na tome prostoru. Dakle, uvažavajući sve prethodno rečeno može se zaključiti kako izgradnja kanala ima iznimno veliki značaj i po pitanju prometa i njegove i po pitanju gospodarskog prosperiteta istočne Slavonije koja, mislim da se s time isto tako možemo složiti dobrim dijelom zaostaje za prosjecima Republike Hrvatske, ali i po pitanju gospodarenja vodama, odnosno vodnog gospodarstva. Stoga mi na kraju ne preostaje ništa drugo nego da kažem da ću podržati usvajanje odluke o donošenju prostornog plana posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav – Sava, te izrazim nadu kako će uskoro i to što je moguće prije započeti sa baznom realizacijom ovog projekta. tek tada istočnu Slavoniju i moju Vukovarsko-srijemsku županiju očekuje preporod u svakom pogledu. I još jednom stvarno želim naglasiti da uopće nije bitno za građane toga područja da li se radi o predizbornom projektu Ja opet tvrdim da se ne radi o predizbornom projektu, jer iznio sam niz činjenica koje govore da se o tome projektu počelo razgovarati od stvaranja neovisnosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Dakle, još od 1990. odnosno '91. godine. Hvala lijepa.

se ogriješio u Poslovnik nego vi. Ja se pozivam na članak 209. u kojem vam stoji da morate dati sjednicu, odnosno stanku kluba zastupnika i pozivam se na članak 223. a i b tražim stanku u ime kluba HDSSB-a radi 350 obitelji, radi 350 radnika tvrtke u stečaju "Đakovština" koji su opasani bodljikavom žicom. Ako vam to nije dovoljan razlog. tražim od ovog Sabora i zastupnika i HDZ-a i SDP-a koji ima tu tri, četiri, tražim da podupru također ovaj zahtjev našeg kluba kako bi izišli ovdje i objasnili hrvatskoj javnosti što se dešava u srcu Slavonije, u gradu čiji ste vi počasni građanin. Da od vas tražim i u ime toga. A što se tiče klevetničke izjave, ja smatram da se nitko ne treba stidjeti svoje prošlosti. Ako je netko bio drug ili drugarica pa to je onda on bio, ne ja. Ja član partije nisam bio osim SDP-a od

A ja se ispričavam ako sam uvrijedio drugaricu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro, da, da. Pa ponavljate je li. Znate ima ona jedna priča kada netko nekoga pošalje negdje pa onda kaže ispričavam se što sam te poslao tamo, pa ispričavam se što sam te nazvao tim i tim imenom. Poznat je to stil koji spada u jednu posebnu vrstu govora. Vi ste ustvrdili da sam ja povrijedio Poslovnik. Ja, samo dajem vam objašnjenje, da ga nisam povrijedio, a vi ako ste nezadovoljni možete tražiti da o tome odluči Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji će o tome donijeti pravorijek u roku od 24 sata. Dakle niste zadovoljni, tražite li da Odbor za Ustav donese takvu odluku? Izvolite.

Ja sam smiren, vi se smirite. Ja niti sam živčan, niti sam budala. Ja tražim od vas kao od predsjedavajućeg da

navoda. **Burić, Dinko (HDSSB)** Ispravljam netočan navod uvaženog kolege koji je napomenuo kako ovo nije samo još jedan predizborni trik i kako se radi o kontinuiranim nastojanjima Vlade Republike Hrvatske da se za Slavoniju i Baranju nešto i učini. Moram podsjetiti, netočna je ta tvrdnja iz sljedećeg razloga, jer podsjetit ću na onih 30 projekata među kojima se nalazi i ovaj projekt kanal Dunav-Sava koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 23. rujna ako se ne varam 2010. godine, u onih 30 projekata od interesa za Republiku Hrvatsku ukupno vrijednih 13,8 milijardi kuna. Samo ovaj projekt je predviđen za Slavoniju i Baranju, pa čak i kad bi bio realiziran u što sumnjam, vrijedan je 950 milijuna eura. 950 milijuna eura u odnosu na 13 milijardi i 800 milijuna eura iznosi svega 6,88%. Prema tome netočno je to što ste rekli i netočan je navod da Vlada, dapače čak suprotno pokazuje kakav je odnos Vlade Republike Hrvatske prema projektima u Slavoniji i Baranji. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kaže gospodin Filipović da će se omogućiti i kanalom skratiti plovni put, pa onda spominje i plovidbu Savom prema zapadu, a i moram priupitati gospodina Filipovića možda je u Županji i plovna Sava, odakle je gospodin Filipović. Međutim je li mu poznato dokud je plovna rijeka Sava, može li se njome doći do Siska, a plovni put je najjeftiniji, je li tako gospodine Filipović, prema tome nakon toga ide željeznica, a kamoli do nekada predviđene luke u Rugvici, dakle kod Zagreba kojim se onda zaista skratio željeznički promet i to postalo onda isplativo i puno jeftinije. Nadalje, rekli ste, spomenuli ste i luku Ploče, ali luka Ploče, dakle ako idemo plovnim putem Dunav-Sava, kanalom Dunav-Sava za željeznice koje idu kroz Bosnu i Hercegovinu pretovar će se, ponovo naglašavam, kao što sam i u svom izlaganju rekao, vršiti u Slavonskom Šamcu, jer ima pruga Šamac-Sarajevo, ili u Brčkom, Brčko-Tuzla također postoji pruga. Prema tome o tome da je to silna isplativost za,

Kamen temeljac d.o.o. i ta tvrtka čiji je većinski vlasnik Vlada Republike Hrvatske ili u ovom slučaju HDZ obilazi Hrvatsku, i onda vadi kamene temeljce. Hoćeš kanal, evo ti kanal. Hoćeš bolnicu, evo ti bolnicu. Hoćeš školu, evo ti škola. Hoćeš državnu ergelu, evo ti državna ergela. Hoćeš rodilište, evo ti i rodilište, samo tamo žene moraju potpisati da bi rodile na vlastitu odgovornost. Hoćeš crkvu, evo ti crkva, itd., itd. Hoćeš stečaj, evo ti i stečaj. Hoćeš bodljikavu žicu, evo ti i bodljikava žica. Ali ako hoćeš razgovor s tom Vladom, e onda tog razgovora nema. Ili traje od prvog zahtjeva godinu dana, pa je to …/Govornik se ne to je socijalna osjetljivost Vlade, ovog Sabora, potpredsjednika Sabora za sudbinu 350 ljudi, koji ni krivi ni dužni spavaju po noći pod otvorenim nebom, čije obitelji nemaju za kruh, nemaju za mlijeko, a djecu ne mogu slati na školovanje. I sve iz razloga što ta tvrtka Kamen temeljac d.o.o. je imala u toj tvrtki Đakovština 30% vlasničkog udjela, i koja se sad pravi mutava, ministra nema, nema predsjednice Vlade, nema nikog, a potpredsjednik Sabora ne želi da se o tom problemu ovdje razgovara.

naravno da gospodin Vinković uopće nije replicirao meni i mojem izlaganju vezanom uz višenamjenski kanal Dunav-Sava, nego ja bih prije rekao da se gospodin Vinković radi o lupetanju, ja ne znam o čemu ste vi govorili, ja o tim stvarima, o projektima uopće nisam govorio. Druga stvar, očito nekima u RH smeta što se određeni projekti sada u predizborno vrijeme. Znači, meni je kao osobi ili građaninu RH drago da se bilo koji infrastrukturni, gospodarski ili bilo koje druge vrste projekat otvara, neovisno da li je predizborna kampanja ili je to nakon parlamentarnih izbora. To je stvarno građanima nebitno, bitno je da se projekti otvaraju. I mislim da svi skupa moramo biti sretni i zadovoljni ako se otvaraju gospodarski, infrastrukturni projekti ili objekti neke recimo društvene namjene. Pa ja bih ovdje iskoristio samo priliku da još gospodinu Grubišiću kažem da ja nisam rekao netočni podatak. Dakle, projekcije su pokazale da će se izgradnjom kanala Dunav-Sava moći navodnjavati 35 To su određene projekcije. Dakle, ja nisam ništa netočno rekao. Što se tiče plovnosti Save isto tako je ovim planom predviđeno da se plovnost Save dakle postigne do Siska. To znači da plovnost Save još uvijek do Siska trenutno nema. A još jednom želim reći da uopće mi nije jasno što je gospodin Vinković i zašto je replicirao meni jer uopće nije se osvrnuo na izlaganje koje sam ja imao vezano za ovu temu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Povreda Poslovnika, gospodin zastupnik Boro Grubišić.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. U svojoj raspravi napravit ću jednu nadogradnju na ovo što je rekao kolega Filipović. Pa je rekao da se u ovoj državi počelo pričati o višenamjenskom kanalu Dunav-Sava. Kolega Filipoviću u ovoj državi se U ovoj državi se počelo ozbiljno raditi na pripremnim radnjama za izgradnju dakle dugo planiranog projekta Dunav-Sava. A da je tome tako evo argumenata. Pa ćemo ponoviti da je višenamjenski kanal Dunav-Sava utvrđen strategijom i Programom prostornog uređenja RH koji je donio Hrvatski sabor 1997., odnosno 1999. godine. I iskoristiti ću ovo mjesto u raspravi da odgovorim onima koji nas optužuju da je ovo predizborni trik i da radimo to pred izbore. Oni koji nas za to optužuju imali su priliku 2000-te godine poštovati dokumente koje je donio ovaj Visoki dom i poraditi na njima. Očito im smeta što je Hrvatska vlada koja je došla na vlast iza njihove vladavine nastavila ozbiljno i odlučno u izgradnji višenamjenskoga kanala Dunav-Sava koji se odnosi na područje Istočne Hrvatske, moje Slavonije jer sam zastupnica iz 5. Izborne jedinice. I sad da se vratim i odmah da kažem da ću jasno podržati prijedlog Odluke o donošenju Prostornoga plana područja posebnih obilježja višenamjenskoga kanala Dunav-Sava jer je donošenje ove odluke donošenje ove odluke znači da je opsežan i dugotrajan posao na njegovoj izradi započet 2006. godine obavljen i da je učinjena kvalitetna priprema za početak realizacije velikog strateškog i investicijskog projekta vrijednog 950 milijuna eura na čemu čestitam Vladi RH, nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kao i svim suradnicima na izradi plana. Tim više jer je Vlada, pa ponovit ću ono što smo već danas čuli, na sjednici od 23. rujna 2010. godine donijela zaključak kojim je prihvaćen katalog investicijskih projekata od interesa za RH u javnom sektoru u koji je iz područja vodnog gospodarstva uvrštena i izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Kao zastupnica iz 5. Izborne jedinice i dolazim iz Brodsko-posavske županije uz Vukovarsko-srijemsku jedne od županija čijim područjem prolazi trasa budućeg kanala Dunav-Sava usuglasit ću se, ponovit ću i naglasiti ono što ističu svi kojima je dobrobit Slavonije i Hrvatske na srcu, a to je da je izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava za razvoj Slavonije i Istočne Hrvatske značajna jednako onoliko kao što je izgradnja autoceste bila za Južnu Hrvatsku. Kako sam već navela kanal prolazi Brodsko-posavskom i Vukovarsko-srijemskom županijom te 12 jedinica lokalne samouprave. Kao zastupnici iz 5. Izborne jedinice mislim da je u redu spomenuti 2 grada Vukovar i Vinkovce i 10 općina od kojih je 7 na području Vukovarsko-srijemske županije. To su Bogdanovci, Nuštar, Trpinja, Privlaka, Andrijaševci, Cerna i Babina Greda te 3 na području Brodsko-posavske županije Gundinci, Velika Kopanica i Sikirevci. Početak trase kanala dugog 61,4 km planiran je na Dunavu u Vukovaru, a završetak na Savi u Slavonskome Šamcu te većim dijelom prati vodotoke Vuke, Bosuta, Biđe i Konjskog. Nadasve vrijedno, ono što želim istaknuti, je što višenamjenski kanal Dunav-Sava kako mu i samo ime kaže ima više funkcija, konkretno tri – navodnjavanje, odvodnju i plovidbu. Što se mene tiče može ići i obrnutim redom jednako je značajno. Naime, u godini u kojoj nas je pogodila velika suša čiju posljedicu trpe najviše poljoprivrednici raduje činjenica da će se cijelom trasom kanala omogućiti intenzivno navodnjavanje na oko 35 tisuća 750 hektara poljoprivrednih površina što će omogućiti povećanje obujma poljoprivredne proizvodnje za 20 do 50%. I ne samo to, osobno me raduju najave lokalnih poljoprivrednika što će se ovom funkcijom kanala omogućiti i promjena uzgoja kultura u Slavoniji. Dakle, uz standardne žitarice uljarice navodnjavanje će pogodovati i uzgoju pomalo nepravedno zanemarene proizvodnje povrća u Slavoniji. Druga ne manje značajna funkcija kanala je odvodnja. Pa sjetimo se samo, kolegice i kolege, prošle godine obilnih kiša i poplava, velikih poplava koje su pogodile sva područja Hrvatske, cijelo područje Hrvatske. Od krajnjeg istoka, preko središnjeg dijela, Hrvatske do krajnjega juga i koja su nanijela veliku materijalnu štetu stanovništvu, gospodarstvu a posebno poljoprivredni pa i ne treba isticati koliko je to zlo u poljoprivrednoj slavoniji. Izgradnjom višenamjenskog kanala Dunav –Sava omogućilo se uređenje površinske odvodnje na 173 tisuće hektara i osiguravaju dogradnje podzemne odvodnje na 62 tisuće hektara poljoprivrednih površina. Eliminira se šteta od poplava, odvodnja velikih voda u oba smjera prema Savi i Dunavu i regulira vodni režim Spačvanskog bazena sukladno potrebama šumarske vegetacije. Oprostite šumske vegetacije. Ujedno se izgradnjom kanala ostvaruju tehnički uvjeti za oplemenjivanje malih voda vodom iz save i Dunava na dijelovima korita postojećih vodotoka Bosuta, Spačve i Vuke, te ih se osposobljava za navodnjavanje. I treća funkcija kanala a mogla je biti i prva je skraćenje plovidbe i Save u smjeru zapadne Europe za 417 kilometara i smjeru istočne Europe za 85 te povezivanje Hrvatske mreže unutarnjih plovnih putova Sava-Dunav-Draga i ostvarenje 560 kilometara dugog plovnog koridora Podunavlje Jadran u vidu koordinirane riječno željezničke veze, 61,4 kilometara kanala Dunav-Sava, 340 kilometara regulirane rijeke Save i 160 kilometara željezničke pruge Rijeka Zagreb. Izgradnjom kanala Hrvatska se pozicionira kao Podunavska i Jadranska država. Neću na ovom mjestu spominjati da je kanal utvrđen u kategoriji 5B i neću reći da je Hrvatska 97. godine potpisala europski ugovor u kojem je bio predviđen i višenamjenski kanal Dunav-Sava. Ono što posebno želim pohvaliti a o čemu se ovdje ne vodi dovoljno računa danas u raspravama je plan gradnje kanala, koji je zbog složenosti zahvata u financijskom, tehničkom, i gospodarskom pogledu predviđen u 4 faze, od kojih svaka predstavlja funkcionalnu i hidrotehničku cjelinu koja može funkcionirati samostalno do nadogradnje u sljedećoj fazi. Pa budući da prva faza izgradnje obuhvaća izgradnju kanala duljine 14 772 772 metra, po planiranoj trasi od rijeke Save do kanala Konjsko a ta se faza u naravi poklapa sa dovodnim melioracijskim kanalom za navodnjavanje Biđ, Bosutskog polja, čija je izgradnja započela 2008. godine, opet ispravak i argument koji su rekli da samo krećemo pred izbore, možemo zapravo reći da je izgradnja kanala U svibnju ove godine završena je prva dionica dovodnog melioracijskog kanala u duljini oko 6,1 kilometar, a u tijeku je izgradnja druge dionice u duljini 5,9 kilometara, od onih 14 to je ukupno više od 2/3. O preostalim fazama čuli smo, pa da ne ponavljam istaknut ću još samo da je na kanalu planirana izgradnja 5 luka i pristaništa te 23 cestovna i pješačka mosta. I da zaključim izgradnjom višenamjenskog kanala Dunav-Sava ulaganjem 950 milijuna eura u područje Slavonije i istočne Hrvatske stvara se nova perspektiva i razvoj ovoga dijela naše domovine koju pozdravljaju ne samo žitelji Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije, navodnjavanje, odvodnja, unapređivanje poljprivredne proizvodnje, plovidba i unapređenje riječnog prometa, razvoj turizma, otvaranjem novih poslovnih i radnih mjesta zalog su bolje budućnosti života u Slavoniji. Iz svega navedenog podržavam prijedlog odluke o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Hvala lijepo. Članak jer moram reagirati kao predsjednik Kluba zastupnika HDSSB-a nakon legalno zatražene, sukladno poslovničkoj praksi, stanke u ime Kluba zastupnika, a vašeg odbijanja suprotnog odredbama Poslovnika, krajnje je nekorektno bilo da i zbog javljanja samog zastupnika HDSSB-a, dakle podizanja pločice mu izričete opomenu, pa vas kao predsjednik Kluba zastupnika HDSSB-a pozivam da sami kao predsjedatelj poštujete odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora. MI ćemo svoje legitimno pravo na traženje stanke nastaviti i dalje kada sami procijenimo da je to potrebno, ali s obzirom na važnost teme o kojoj smo željeli da se u Hrvatskom saboru progovori, budite uvjereni da od toga nećemo odustati. Nije na čast nikome u Hrvatskom saboru, ni jednog zastupnika, pogotovo predsjedatelju, pogotovo počasnom građaninu jednog grada čiji građani teško žive i prolaze dramatične trenutke da se u Hrvatskom saboru o tome ne može govoriti. Otklanjam taj prigovor da sam ja povrijedio Poslovnik. Kolega Burić, zastupnik Zoran Vinković, kolega Vinković je uzastopno provocirao, vrijeđao, optuživao izvan dnevnog reda zato sam mu i izrekao opomenu i opomenu sa oduzimanjem riječi, u skladu sa Poslovnikom nisam mu odobrio ni sjednicu Kluba, poslužio sam se onom poslovničkom odredbom, da ako je zastupnik nezadovoljan sa onim objašnjenjem kojeg daje predsjedavajući Sabora da se radi o povredi Poslovnika, prosto mu je pravo tražiti da Odbor za Ustav o o tome odluči. ja sam dao objašnjenje, vi objašnjenje niste prihvaćali, ne prihvaćate ga ni sada, i dalje ustrajete, prema tome, meni jedino preostaje da o tome arbitrira Odbor za Ustav da li ja jesam ili nisam povrijedio Poslovnik. Zastupniku Vinkoviću neću povući jer je uzastopno kada su govorili drugi zastupnici, zastupnica Bilić uzastopno je svojim uvredama vrijeđao Poslovnik, stoga ja postupam u skladu s Poslovnikom, vi se s time ne slažete vi to osporavate da ja postupam u skladu sa Poslovnikom, ja dajem objašnjenje da to činim, prema tome, vi se ne slažete, preostaje jedino da u smislu članka 209. arbitrira također također lijep pozdrav i vama gospodine Vinkoviću, evo to je opet jedna prigoda. vi mislite da je, nemojte vi demagoški upotrebljavati tešku situaciju radnika Đakovštine, vi se najmanje brinete o njima a najviše radite na njihovu štetu. Tu ćete praviti cirkus i izvađati cirkus, sada ćete vi tu svoju lažnu brigu i krokodilske suze za radnike Đakovštine. Kolega Burić izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Ponovno se povrijedili članak 209. i vi govorite nama da iskoristimo svoje poslovničke mogućnosti oko prigovora. Vi ste krivo procijenili. Mi nismo uopće nezadovoljni vašim obrazloženjem, naprotiv, mi smo jako zadovoljni sa vašim ponašanjem i odnosnom prema problematici i problemima u kojima se trenutno nalaze ovih 350 radnika. Jako smo zadovoljni time što ne dozvoljavate da se u Hrvatskom saboru o tome progovara. Zadovoljni obrazloženjem. da ja ne dopuštam. To treba predložiti, Vlada radi, i ministar Čobanković rad i predsjednica Vlade i Vlada radi, da se razriješi taj gorući, ali ne može se u okviru teme o donošenju prostornog plana područja Dunav-Sava raspravljati sada o doista gorućem problemu radnika i radnica Đakovštine. To ne može tako, to nije tako nikada ni u jednom Saboru ni Parlamentu. Ja imam puno razumijevanje i puno osjećaja i uključen sam isto u rješavanje te životne sudbine radnika Đakovštine. Formulirajte prijedlog pa ćemo vidjeti, zatražite na uobičajeni način, a ne kroz jedno drugo oblik, način do toga da se zloupotrebljava

Hvala gospodine potpredsjedniče. Budući višenamjenski kanal. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Pardon, imate pravo. Bila je replika gospodin zastupnik Boro Grubišić. Ispričavam se. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Nadam se da će nam poslije ove točke dnevnog reda dati ovu našu stanku koju tražimo. Ali htio sam replicirati kolegici Suzani Bilić Vardić o tome da je u ladicama stoji projekt Dunav-Save još one vlade iz 2000. godine. Pa nama u Slavoniji je tako svejedno u čijim ladicama stoji. Da li stoji 8 godinama u vašim ladicama ili 4 godine u ladicama SDP, HSS, HNS-a ne znam tko je sve tako bio kukurikavaca. Dakle, stoji u ladicama. Ali je činjenica to a vi se stalno borite protiv argumenta da je ovaj zakonski prijedlog odluke o donošenju plana posebnih višenamjenskog Kanala Dunav-Sava došao na dnevni red Sabora 49 dana prije izbora. To je činjenica, pa ne možete od toga bježati. A o tome da je Sava plovna 380 km, pa znate li vi koliko je uopće plovna rijeka Sava? Koliko je km plovna? Ponavljam to pitanje i gospodinu Filipoviću je bilo upućeno, da li znate koliko je kilometara Sava plovna? Suzana (HDZ)** Kolega Grubišić hvala na informaciji da nešto stoji u ladicama, ja sam sigurna da ovo stajati u ladici neće jer po svemu do sada učinjenom se vidi i prva faza izgradnje kanala je krenula. A druga stvar, što ste ovo rekli, koje obrazloženje? Kolega, rekla sam vam i u raspravi 2006. je krenula izrada ovoga plana. Pa trebali bi biti zahvalni što je ovako veliki i kompleksan posao napravljen na vrijeme. I još nešto kolega Grubišiću.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, predstavnici ministarstva. Budući višenamjenski Kanal Dunav-Sava kao temelj kombinirano vodno-željezničkog prometnog koridora Podunavlje-Jadran odavno je u Hrvatskoj prepoznat kao provodnik prometnog potencijala između Srednje Europe i Sredozemlja. Realno je kombinirano riječko željeznička veza koja bi se sastojala od 61.4 km Kanala Dunav-Sava od Vukovara do Šamca, 290 km regulirane Save od Šamca do Siska i 200 km do kolesječne željezničke pruge Sisak-Rijeka. Za daljnju budućnost razmatra se i kanaliziranje sve savez 3 vodne stepenice Šamac, Jasenovac, Prerečko, Sisak od kojih su prve dvije na trasi prometnog Koridora Podunavlje-Jadran. Glavna je značajka riječkog prijevoza je pogodnost transporta masovnih roba, tereta na duge relacije, mala potrošnja energije i radne snage, znatno dulji vijek trajanja i bolja iskoristivost plovila, veća sigurnost i zaštita okoline. Europski prometni koridori definiraju osnovne pravce za povezivanje država. Hrvatskom prolaze 5B, 5C i 10. Cestovno-željeznički prometni koridor te 7. Dunavski koridor. Kanal Dunav-Sava kao dio 7. Dunavskog koridora omogućuje integraciju hrvatskih plovnih putova, te vezu transeuropskog unutarnjeg plovnog puta Rajna-Majna-Dunav s morem odnosno s hrvatskim morskim lukama Rijeka i Ploče. U Strategiji hrvatske prometne politike plovidba Kanalom Dunav-Sava razmatra se u kontekstu 560 km dugog kombiniranog riječno-željezničkog prometnog Koridora Podunavlje-Jadran. prema zapadnoj Europi skratit će se s Kanalom Dunav-Sava za 417 km, a prema istočnoj Europi za 85 km. Potencijalni promet roba na kanalu. Ideja je da kanal poveže srednju Europu s Jadranom i da se konkurentnom cijenom prijevoza privuku tereti iz drugih vidova prijevoza i s drugih prometnih tokova. Potencijalni promet tereta na kanalu je 7 milijuna tona godišnje, ali 30 godina nakon njegovog puštanja u promet, pri tome bi barem 50% prometa trebalo biti međunarodni tranzit na Koridoru Podunavlje-Jadran, čime bi se znatno povećao promet Luke Rijeka, a djelomično i Ploča. Glavni teret bi bili kontejneri rasutih teretnih kemikalija i građevinski materijal. ću nekoliko riječi o Luki Dunav. Lokacija i sadašnje stanje. Postojeća Luka Vukovar smještena je u samom gradu na dunavskoj obali. Tvrtka ima tradiciju dugo preko 60 godina. Postojeće lučko područje ima 28 hektara teritorija uzduž dunavske obale i 39 hektara dunavskog akvatorija. Današnji prometni profil Luke Vukovar temeljno ocrtava 10 brodskih vezova uzduž dunavske obale. Od toga prekrcaj se obavlja na četiri veza, na suhi teret, na kosoj obali opremljenoj kranjskom stazom i dizalicom. Ostalo su neuređeni vezovi za čekanje. Luka ima jedno zatvoreno skladište i veliki prostor za otvoreno skladištenje. Prekrcavaju se uglavnom mineralna gnojiva, ugljen i generalni teret. Prekrcani kapacitet je 1 do 1,5 milijun tona godišnje. U legislativnom smislu Luka Vukovar je luka od značaja za Republiku Hrvatsku otvorena za javni međunarodni promet i pripada sustavu euroluke. Postoji jedan dislocirani vez za naftne derivate koji je u režimu luke za posebne namjene. Putnički i izletnički promet lociran je izvan ove luke nizvodnije na dunavskoj obali u centru grada. Luka Vukovar ima prometno-strateški značaj u tranzitu tereta na raskrižju prometnih puteva između istoka i zapada sjevera i juga jer se nalazi na 3500 km dugom transeuropskom plovnom putu Rajna-Majna-Dunav i ima željezničku vezu s Jadranom. Osim toga, Hrvatska planira u budućnosti razviti snažni prometni koridor hrvatskog Podunavlja, Jadran, čiji je ključni dio budući višenamjenski kanal Dunav-Sava, ušće kanala bit će u Vukovaru. Za kopneni promet roba vukovarska luka oslanja se na deseti savski cestovno-željeznički promet i koridor i njegov vinkovački kolodvor na 5c cestovno-željezničkom koridoru na pravcu Budimpešta-Ploče. Ja bih rekao nekoliko riječi i o drugim stvarima. Mi imamo i primjedbi, nekih malih primjedbi. Ja ću ih reći u ime građana Vukovara. Vukovara. Kanal je Dunav-Sava i bilo bi dobro da se počne kopat od Dunava prema Savi, a ne od Save prema Dunavu. To je naše dugo razmišljanje, upozoravali smo na to i zašto to kažem. Zato što Grad Vukovar presijeca kanal po pola i tu ima jako puno infrastrukture koja se treba i mostovi i zamjenske ceste i nadvožnjaci koje se trebaju pripremiti. I prema tome kažem, apeliram da ako je Dunav-Sava da se kanal počne kopati od Vukovara, od matice rijeke obično počnu svi radovi. Hvala lijepo. Hvala. Replike. Prvi gospodin zastupnik Ivica Pančić. **Pančić, Ivica (HSD)** Evo drago mi je što je kolega Mlinarić se javio iz Vukovara. Pa ja sam rođen na obali Dunava i gledao sam te brodove koji su plovili prema Crnome prema Crnome moru i bio sam iznenađen kada se ova ideja pojavila, gradnje kanala Dunav-Sava jer dunavski brodovi mogu ploviti samo Dunavom, ne mogu ploviti manjim rijekama. A zašto to potkrepljujem, odnosno potkrepljujem to činjenicom da je još od Marije Terezije kada je to imalo nekakvoga smisla jer nije bilo niti cesta niti željeznica, taj kanal bio u planu. Nije to uspjela niti Marija Terezija, neće to iskopati neću reći druga Marija već Jadranka Kosor. Jednostavno ovo služi isključivo da bi netko uzeo novac na ovim papirima ili na prenamjeni zemljišta kao što je bio slučaj čini mi se u Brodsko-posavskoj županiji, ovaj kraj uz Savu tako da do Vukovara to i nije došlo. Dodatno zašto ne kanal, zato što je on jednostavno ekonomski neisplativ. Mi bismo plaćali, a drugi bi imali koristi. Kada kažem drugi onda mislim Bosna i Hercegovina. Ako je to u interesu Europske unije dapače, onda neka Europska unija sufinancira to. I drugo, zato što je on ekološki potencijalno vrlo štetan. Mislim na bosutske šume, mislim na Lonjsko polje ukoliko se bude produbljavao kanal, odnosno odnosno rijeka Sava. Na to su i udruge upozoravale prije 4, 5 godina, na to sam također upozoravao, još struka nije rekla svoje, odnosno struka je rekla da je to ekološki štetno, međutim Vlada se na to oglušuje kao da Dobro, hvala lijepa.

ni napravit, mnoge stvari Marija Terezija i Franz Josef nisu mogli napravit, ali evo Hrvatska demokratska zajednica i Republika Hrvatska ustvari je mnoge stvari napravila i ne možemo se vraćat nazad toliko godina. što se tiče brodova da neće moći, oni brodovi koji budu plovili Dunavom moći će ploviti kanalom. A što se tiče isplativosti, ako gledamo na isplativost onda ne bi ništa počeli raditi. Ovo se pravi za sve vjekove, a ne samo za godinu dana. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Mlinarić pa evo sad vidimo od početka ove rasprave da sama tema oko kanala Dunav-Sava, višenamjenskog kanala, obiluje brojnim nesuglasicama, dilemama, da li je kanal dobar za promet-nije dobar, za ekologiju da li je dobar-nije dobar, da li se može realizirati-ne može, da li je ekonomski isplativ-nije. Vi sad dodajete jednu novu dilemu, da li je bolje kopati od Dunava ka Savi ili od Save do Dunava. Nemojte otežavati još zbog vaših osobnih lokalpatriotskih razloga ovako ozbiljan projekt. Ja se nadam da neće u vašoj stranci to naići na osudu. S druge strane, recimo i to da je ministar Čobanković nedavno, odnosno prije par godina točnije, rekao kako će navodniti Hrvatsku kao Izrael. Zanimljiva izjava jer Izrael uglavnom nema navodnjavanje natapanjem i velikim količinama vode nego prije svega kap po kap uz vrlo štedljivu primjenu pa možda bi bilo bolje usmjeriti se na taj vid navodnjavanja nego na ovako veliki. Hvala lijepa. **Šeks, (HDZ)** Kolega ja ne otežavam, dapače podržavamo kanal svim srcem i dušom, ali sam samo dao primjedbu a struka će napravit svoje. Ako struka kaže da se treba kopat s druge strane ja nemam ništa protiv. Tako da primjedba je na mjestu, ali nije u onom smislu kao što vi mislite. Hvala. Poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Dakle, pred nama je rasprava o prostornom planu višenamjenskog kanala Dunav – Sava. Kod nas u Slavoniji ova tema kanala Dunav – Sava je svojevrsni mit. Dakle, ovdje je već više puta istaknuto kako je sama konkretna dokumentirana pojava kanala datira još unazad 250 i više godina. Od tada se stalno o tome govori na ovaj ili onaj način, u ove ili one svrhe. No, evo do danas nije se ništa konkretnije po po tom pitanju napravilo. Kad kažem mit onda kažem da se o tome govori svako na svoj način. Od toga da gospodarstvenici vjeruju kako će to jako unaprijediti gospodarstvo ovih naših krajeva prije svega Slavonije što ja kao rođeni Slavonac koji tamo i živim ne mogu, dakle da ne pristanem na to da sve ono što je dobro za Slavoniju i sve ono što može unaprijediti Slavoniju treba napraviti ako ako je to zaista opravdano. Pa do toga da recimo ono kao djeca, dakle prije gotovo pedesetak godina smo znali reći evo sad kad se napravi kanal tamo ćemo ići učit plivati. Dakle, stoga je to zaista mit. Cijelo vrijeme ove današnje rasprave vodi se polemika, dakle s jedne strane oko toga koje bi se prednosti mogle ostvariti kada bi se taj kanal izradio, kada bi se iskopao, uredio i pripremio za sve one vrste, za sve one namjene za koje se dakle ovdje planira. Zato se zove višenamjenski, iako je u početku bila u stvari samo priča o nekakvom riječnom prometu. Tek kasnije je došla do izražaja potreba za nekim drugim namjenama. Istaknute su dakle te prometne karakteristike koje bi izgradnjom takvog kanala mogle biti ostvarene. Dakle, mogla bi se upotpuniti Dakle, mogla bi se upotpuniti prometna mreža Republike Hrvatske, riječna prometna mreža koja je vrlo skromna. I kolega Grubišić je u pravu kad kaže koliko je uopće Sava plovna. 200, 364 km ovim čamcem. Ako govorimo o kanalu koji će biti kategorije pet onda recimo da je Sava ne znam druga i treća kategorija. Što je s njom? Ona će se morati jednako tako prokopavati. Govorim o tome da će se kombinirati promet moći unaprijediti, razvijati itd. Točno, za to treba osim Save razviti željeznički promet. To je još jedan dodatni faktor. Govori se jako puno o poljoprivredi da će poljoprivreda biti unaprijeđena u pogledu navodnjavanja i to je ta nekakva druga namjena koja je jako bitna. Vidjeli smo, čuli smo u stvari gdje je Hrvatska po navodnjavanim površinama. To je sve jedan i pol, dva, tri posto. Bilo je tu različitih brojki. Očito je da se to mijenja, da dinamika postoji. To je dobro, no to je još uvijek debelo, debelo začelje u Europi. Čak u tisku kažu iza Albanije smo po tom pitanju. Daleko smo iza južnoeuropskih država, a interesantno je da smo daleko iza nekih sjevernoeuropskih država. Finska navodnjava više od nas, Švedska navodnjava više od nas od nas itd. Govori se o tome da će se unaprijediti razvoj drugih poljoprivrednih kultura povrćarstva, cvjećarstva itd. Točno, unaprijedit će se vjerojatno ribarstvo itd. Ali to je sve u sferi što bi bilo kad bi bilo, kad bi se takav jedan kanal Govori se o tome da će se vodno gospodarstveno unaprijediti cijela Slavonija, da će se regulirati vodni režimi svih onih vodotokova ili vodostajačica koje gravitiraju takvom jednom kanalu, tom dakle zahvatu u prostor koji bi taj kanal imao. To bi bilo jako dobro. Ja recimo bih možda doživio da Bosut počne pravo teći, a ne da kažemo mi u Vinkovcima da do podne teče u jednom smjeru, popodne u drugom smjeru. Onda bi bar mogao reći da zaista živim na rijeci, a ne na nečemu što dakle miruje. Govori se o tome da bi se regulirali različiti režimi eko sustava koji su uz kanal. Dakle, to su sve neke prednosti koje bi se mogle ostvariti kada bi se taj kanal napravio. No, s druge strane naravno postoje vrlo intenzivno izražene kritike ovakvog jednog projekta, odnosno ukazuje se na moguće štetne posljedice takvog jednog radikalnoga zahvata koji obuhvaća desetine tisuća hektara u prostoru i na taj način sasvim sigurno utječe na cjelokupni eko sustav koji je oko toga kanala. Ekolozi govore o problemu flore i faune koja će biti oko toga kanala koja će definitivno biti time poremećeno. Šumarska struka je vrlo glasna po pitanju zaštite spačvanskog bazena i hrasta lužnjaka koji je svjetski poznati brend. U Francuskoj danas kad radite barik vina oni rade bačve od hrastovine. U tom kontekstu spačvanski bazen je poznat isto tako kroz povijest. Europska unije i cjelokupna Europa ga izuzetno uvažava, pa bismo morali i mi to uvažiti. Kao glavni argument protiv takvih bojazni šumarske struke koristi se nekakav monitoring koji će biti kontinuiran, koji će pravodobno ukazati na potrebu za reagiranjem ukoliko postoje nekakve ugroze itd. Monitoring je jedno prosto praćenje. Ja sam evo skromno da kažem doktor tehničkih znanosti. Monitoring je tehnički pojam. Ja ne znam kojim to monitoringom možete reagirati na izuzetno visoko vodni val kao što je bio recimo na Dunavu koji sve potopi. Ili na dolazak štetnih otrovnih tvari koji mogu doći takvom jednom velikom rijekom uz koju se nalaze brojni gospodarski, odnosno industrijski objekti u drugim državama. Ili kako shvatiti rečenicu da neće utjecati kanal koji je 58 m širok, na vrhu odnosno 34 m na dnu dubine 4 m. Evo ja sam bio Dakle, riječ je o trapezu površine 184 kvadratna metra, odnosno ukupnoj dužini kanala bi se trebalo izvaditi zemlje nekih 11 milijuna kubičnih kubičnih metara zbijene zemlje, odnosno u rasutom stanju to je negdje 15-ak milijuna. Kako reći da to nije, da to ne može utjecati na cjelokupnu promjenu okoliša u ovom području? Ako pogledamo mišljenje, odnosno očitovanje Hrvatskih šuma, oni isto tako govore s jedne strane o vrlo visokoj zabrinutosti za spačvanski bazen, i s druge strane imaju nekakvo neuvjerljivo uvjerenje da će se upravo zbog tog monitoringa to sve moći tako održati. Za jednu bezrezervnu podršku ovoga projekta, za koji mi danas donosimo prostorni plan, a to je bitan dokument, jer se onda može početi raditi, potrebno je ipak jedan kvalitetan kompromis između ne sad više ono naša struka, naši stručnjaci, vaša struka, vaši stručnjaci, nego sveobuhvatne struke, svih vrsta, dakle i prometa i poljoprivrede i ekologije i šumarstva i biologije i sociologije i geologije i svih ostalih, dakle da svi oni naprave jedan kvalitetan kompromis, pa da onda kažemo da je to zaista jedan dobar projekt. Ovog trenutka na žalost takav kompromis ne postoji, ja se bojim da ovaj mit koji sam spomenuo na početku se ne pretvori u još jedan mit možda ne baš 250 godina, ali možda i toliko. Ponavljam kao Slavonac ne mogu biti protiv onoga što bi trebalo ili moglo donijeti ali mislim da niste u cijelosti zadovoljili sve one uvjete da bi se moglo reći bezrezervno ovo podržavam. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Jedna obavijest samo da je sjednica Odbora za financije i državni proračun, održat će se danas 12. listopada u 13 sati, dvorana Ivana Mažuranića, dvorana 84 prizemlje, članovi tog odbora se obvezuju da budu nazočni. Imamo dvije replike na ovo izlaganje. Prvo je uvaženi zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. znači milijardu eura, gdje je taj novac pitam ja vas? Novca nema, niti će ga biti. I zato nemojmo prodavati maglu, jer se to ne može graditi, jer novca nema. Zaduženi smo skoro kao Grčka. Iako znam da su najisplativiji projekti oni koji se započnu, a nikada ne završe, i upravo je to jedan projekat koji nosi sa sobom tu potencijalnu opasnost, najbolje je kopati rupu, nitko te ne može kontrolirati koliku si rupu iskopao, koliko još trebaš je kopati, a novac curi. To je isplativije, nego tražiti zlato kao što smo mislili da je to vrhunac bogatstva. Najbolje je imati mehanizaciju i kopati rupe. Ovih milijardu ili koliko bolje je ako se želi Slavoniji pomoći da se to podijeli na 10 ili stotinu različitih projekata, po 10 ili stotinu milijuna eura koji će za nekoliko godina početi vraćati nekakav profit, a ne ulagati nešto što će eventualno, eventualno za 50, 100 ili 200 godina biti isplativo. I zato osnažimo gospodarske potencijale Slavonskoga Broda, osnažimo željezničku mrežu Vinkovaca kao snažnoga čvorišta, i vukovarsku luku. Pa zbog čega sa kanalom Dunav-Sava preusmjeravati terete sa Dunava i vukovarske luke kao jedne od najvećih dunavskih europskih luka, da bi neke druge luke na Savi u Bosni i Hercegovini recimo mogle se izgrađivati. Ja tu ne vidim uistinu logiku.

nisam rekao mitologija s obzirom da bi se taj mit, i moram reći među građanima povezuje sa drugim pojmom mitologije koji mi imamo u našoj državi, dakle puno građana ovo zaista gleda kao projekt kroz koji će se određena sredstva usmjeriti da tako kažem tamo gdje se neće moći iskontrolirati, gdje će se određeni graditelji, ako su graditelji s obzirom da kopaju rupe je li tako, angažirati rado, a neki su počeli nabavljati mehanizaciju. Što se tiče ovoga razvoja, odnosno pomoći i Republici Hrvatskoj i pogotovo Slavoniji, mi smo donijeli, u ovom mandatu su bile dvije strategije, jedna je Strategija željezničkog prometa, jedna je bila Strategija riječnog prometa. Točno tamo se govorilo o razvoju luke Vukovar kao najjače luke, glavne luke na Dunavu, na najvažnijoj plovnoj rijeci, i u tom kontekstu se apsolutno slažem s vama, dajte sredstva usmjerite na to da u ovom trenutku luka Vukovar bude najjača, jednako tako i željeznički promet. U takvom nekom kontekstu postavlja se zaista pitanje treba li kanal, ako se promet od luke Vukovar može željeznički usmjeriti na ono isto mjesto gdje bi kroz nekakav kombinirani promet mogao ići i nakon iskopine kanala Dunav-Sava.

Pa već znate i sami, ali stidljivo to govorite da su već sada angažirani nečiji strojevi, zna se i čiji, i kada još nije ovaj plan donesen, ali već se tu radi i zna se tko radi. Nadalje, pričali ste o tome da je kanal Dunav-Sava se mora nasloniti na tzv. kombinirani prijevoz. Tu se prije svega misli na željeznicu, a jeste li svjedoci da ovih dana se piše o tome kako je, a i a i Drava je obuhvaćena, dakle idemo Drava, Dunav, Sava, dakle i grad Osijek da se razmišlja o stavljanju u mirovanje pruge Osijek-Zagreb koja je nerentabilna. E pa sad vi meni recite kako ćemo mi kombinirani prijevoz, ako se tako razmišlja? Dakle nije osmišljeno dovoljno dakle u svim segmentima kako će funkcionirati sav taj prijevoz. Nadalje, znate li da pruga Brod-Zagreb, da je njena maksimalna brzina, prosječna brzina 60 kilometara na sat vlakova, da od Novske do Zagreba postoji samo jedan kolosijek, a od Novske do Beograda postoje dva kolosijeka, pa onda, dakle kada govorimo o tom kombiniranom prijevozu, dakle sam kanal Dunav-Sava se mora nasloniti i na razvoj ostale prometne infrastrukture koja bi onda bila uključena. Nadalje govorili ste i o tom koritu rijeke Save, koje također nije regulirano. Potrebne su dvije vodne tzv. stepenice. Pa kad će se to izgraditi? Kad će kanal uopće doći u svoju funkciju? Ja bih volio što prije i klub HDSSB-a, kako sam već rekao, je za ovaj projekt, ali dajmo uključimo sve elemente ovoga o čemu sam govorio. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Goran Heffer, izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Grubišić svi smo mi za kanal i kad kolega kaže da sam promijenio mišljenje, nisam promijenio mišljenje, upravo većina ljudi koji su se izjasnili da su za kanal su zbog onoga višenamjenskoga. Dakle, nalazimo opravdanje, donekle, manje ili više kako tko, za navodnjavanje, nalazimo opravdanje za reguliranje vodnog režima itd., iako mislimo da takav kanal za navodnjavanje nije potreban. A što se tiče ovoga što ste naveli, dakle obnavljanje korita rijeke Save, obnavljanje željeznica itd., ja bih rekao da je kanal Dunav-Sava tek jedan kotačić u svemu ovome i dokle god ovo sve ne postoji, ne funkcionira itd., čemu sad krenuti u izgradnju tog kanala? Ali ono što je kolega Pančić rekao bitno je započeti takav jedan projekt jer tu se može puno kopati i puno se može raditi da se, a ja sam tamo mislim rekao negdje 15-ak milijuna kubika rasute zemlje, to je ovako jedan prosti izračun po gabaritima kanala. Ali vidite što se tu svašta da napraviti. Hvala lijepo.